Þingfundir eru haldnir í heyranda hljóði og almenningur getur fylgst með störfum þess og það er mikilvægur liður í þeirri lýðræðislegu skipan sem við búum við. Í því felst hins vegar ekki réttur til að trufla starfsemi þingsins eða raska með öðrum hætti störfum þess. Öryggismál sem varða þingið og þingmenn eru að sjálfsögðu stöðugt til skoðunar og endurmats og atvik sem upp koma hafa auðvitað áhrif á það mat. Á það vitaskuld einnig við þann atburð sem átti sér stað í gær og verður farið vel yfir verklag og öryggisráðstafanir sem ástæða er til að gera af því tilefni. Forseti þingsins, þeir starfsmenn sem bera ábyrgð á öryggismálum og lögregla eru í góðu sambandi af þeim sökum og sama gildir nú.

Virðulegi forseti. Ég vil í upphafi þakka hæstv. forseta fyrir einmitt upphafsorðin á þessum þingfundi. Ég vil vera á svipuðum nótum því það eru, virðulegi forseti, ákveðin forréttindi að vera Íslendingur búa við frið og öryggi. Það er ekki sjálfgefið. En það er um leið erfitt að setja sig í spor þeirra sem hafa flúið stríð, þann óhugnað og það svartnætti sem stríðinu fylgir. Ótti og örvilnan er hluti af því, eins og við upplifðum svo átakanlega hér í gær, og ég vil sérstaklega draga fram að það er gott að hvorki mótmælandinn né aðrir meiddust. Við höfum lengi stært okkur af því að eiga elsta þingið í heimi og vera líka það löggjafarþing sem hefur hvað minnstu öryggisvörslu. Ég tel það ekki vera vegna einfeldni heldur að það liggi nærri hjarta okkar að hafa þinghaldið opið og hver tilgangur þingsins er sjálfur. Vonandi höfum við áfram hér greiðan og opinn aðgang að þessu mikilvæga þinghaldi sem hér er. Rétturinn til mótmæla í okkar samfélagi er líka algerlega ótvíræður. Það eru margar leiðir til þess og ýmsar þegar farnar, en þingið sjálft er friðheilagt eins og segir í stjórnarskránni og enginn má raska friði þess né frelsi, svo það sé skýrt. Alþingi er þungamiðjan í okkar lýðræðissamfélagi og hér þrífast alls konar skoðanir. Við erum ekki öll sammála en þannig er það líka og þannig á það líka að vera. En þinghelgin og málfrelsið úr þessum ræðustól er einn mikilvægasti kjarninn í okkar stjórnskipan, stjórnskipan sem byggir undir frelsi, mannréttindi og lýðræði sem hefur leitt okkur Íslendinga inn í meiri frið og öryggi en þekkist víðast hvar. Þetta frelsi hér í þingsalnum ber að virða, skilja og verja. Herra forseti. Yfirskrift menntastefnu Reykjanesbæjar er: Með opnum hug og gleði í hjarta. Menntastefnan byggist á þremur leiðarljósum sem eiga að einkenna allt starf með börnum og ungmennum í bænum. Í skólum Reykjanesbæjar eru 30% barna af erlendum uppruna. Eitt leiðarljósanna í menntastefnunni er: Kraftur fjölbreytileikans. Þar er minnst á þau sígildu sannindi að ein af grunnþörfum hverrar manneskju sé að tilheyra og að fagfólk þurfi að koma auga á þann auð sem býr í hverju barni, reynslu þess, þekkingu og áhuga, á sama tíma og það ígrundar á gagnrýninn hátt starfshætti sína og viðhorf. Þetta eru leiðarljós sem fleiri mættu tileinka sér, ekki síst alþingismenn, einkum í umræðunni um fólk sem hér býr og starfar eða leitar eftir vernd og er af erlendum uppruna. Sum orð eru notuð oftar en önnur í þeirri umræðu. Skilvirkni og raunsæi eru þar ofarlega á lista og stundum fær mannúð að fylgja með. En hvaða merkingu hafa þessi orð í raun? Það fer nefnilega eftir því hver talar. Orðið skilvirkni er stundum notað um að afgreiða umsóknir um alþjóðlega vernd hraðar en nú er gert og það getur líka verið mannúðlegt. Skilvirkni merkir hjá öðrum ómannúðlegar aðgerðir til að fækka umsóknum um vernd. Hvað með raunsæi, er það að horfa raunsætt á innviði okkar og sjá að þá þurfi að bæta til að geta tekið á móti fólki sómasamlega eða á raunsæið að gefa okkur leyfi til að ýta mannúðinni til hliðar? Það er afar mikilvægt, forseti, að stjórnmálamenn gæti orða sinna í viðkvæmum málum. Annars er voðinn vís.

Á dagskrá er fæðingarorlofið og svokallað umönnunarbil, sem er tíminn eftir að fæðingarorlofi lýkur og þangað til barn fær pláss á leikskóla. Það er full ástæða til að spyrja um ábyrgð í þessu samhengi og þá sérstaklega um það hvort foreldrið, þegar um tvö, tvær eða tvo er að ræða, tekur að sér að brúa þetta bil. Staðan er nefnilega sú á Íslandi að konur taka bæði meiri hluta fæðingarorlofsins og eru mun líklegri til að lengja það heldur en karlar og að fara í hlutastarf að því loknu. Hvort tveggja leiðir til tekjutaps fyrir konuna á vinnumarkaði og í lífinu. Á þetta benti formaður BSRB, Sonja Þorbergsdóttir, síðast í fjölmiðlum í gær. Erlendar rannsóknir sýna að tekjufall kvenna eftir barneignir er allt annað og miklu meira en karla. Á þetta var t.d. bent nýlega í tímaritinu Economist. Mér finnst alltaf jafn athyglisvert, forseti, að heyra muninn á afstöðu fólks til töku fæðingarorlofs. Flest sýna því nefnilega mikinn skilning að karlar skeri fæðingarorlofstöku sína við nögl vegna tekjutapsins sem þeir verða fyrir. Miklu minna ber á sömu viðbrögðum þegar konur eiga í hlut. Einhvern veginn er það þannig að tekjutap kvenna vegna fæðingarorlofstöku þykir ekkert sérstakt tiltökumál og endurspeglar þar með rótfastar hugmyndir um stöðu kvenna í samfélagi og á vinnumarkaði. Tekjufórn kvenna á vinnumarkaði vegna fæðingarorlofstöku er langt frá því að vera sjálfsagt mál. Hún leiðir til lægri ævitekna, verri kjara og réttinda á vinnumarkaði og að lokum til lægri eftirlauna.

og ræður ekki lengur við leigu á almennum markaði, hefur ekki efni á henni og heilsu farið að hraka, en sami einstaklingur hefur ekki einu sinni efni á því að fara til sjúkraþjálfara vegna þess

sem fór til heimilislæknis og ætlaði að reyna að fá tíma. Það tók ekki vikur, það tók mánuði að fá tíma hjá heimilislækni og þegar viðkomandi loksins komst til heimilislæknisins þá sagði heimilislæknirinn: Þú þarft að fara til sérfræðings, þú ert alvarlega veikur.

forseti. Þetta er rosalega einfalt, við bara bönnum það sem er hættulegt og leyfum það sem er öruggt. Störf alþingismanna væru mjög auðveld ef þetta væri raunin. En ef bannstefnan virkar, hvers vegna deyja margir tugir einstaklinga á ári fyrir aldur fram vegna vímuefnaneyslu? Þvert á móti hef ég hitt marga notendur vímuefna sem óttast að leita sér aðstoðar einmitt vegna þess að neysla er bönnuð. Bannstefna veldur meiri skaða en bótum. Frelsismál hafa lengi verið álitin síðri viðfangsefni stjórnmálamanna, gæluverkefni ungliðahreyfinga og mál sem tefja fyrir afgreiðslu svokölluðu stóru málanna. Í mínum huga er frelsi ekki bara undirstaða samfélags okkar, það er líka skaðaminnkandi og einfaldar líf fólks. En til að ýta undir frelsi þá þurfum við að byggja traust á milli þings og þjóðar. Það er ekki bara gert með því að þjóðin byrji að treysta hv. þingmönnum heldur verða hv. þingmenn að byrja að treysta þjóðinni. Þeir þurfa að geta treyst fólki til að taka ákvarðanir um eigið líf og til að bera ábyrgð á þeim ákvörðunum. Aukin forræðishyggja er til þess fallin að veikja traustið. Það eru almannahagsmunir fólgnir í því að setja frelsið á dagskrá. Spyrjum ekki að leikslokum, hvers vegna frelsið varð afgangs og furðum okkur á því hvers vegna flokkar sem kenna sig við frelsið taki það ekki upp. Við þurfum einfaldlega að þora. Þess vegna hyggst ég ásamt öðrum hv. þingmönnum Viðreisnar leggja fram frumvarp fyrir þingið í þessari viku sem snýr að lögleiðingu dánaraðstoðar. Það mál hefur verið rætt í þinginu síðustu árin, mest áberandi af hv. þm. Sjálfstæðisflokksins, Bryndísi Haraldsdóttur, en það er kominn tími til að ganga í verkið og ræða af alvöru um þetta mikilvæga frelsismál sem er jafnframt mannúðarmál.

Það var vissulega áhugavert að fylgjast með umræðu um útlendingamál hér í þinginu í gærkvöldi og sérstaklega að bera það saman við umræðuna á síðasta ári, fyrir u.þ.b. ári.

En dropinn holar steininn og við í Sjálfstæðisflokknum höfum aldrei gefist upp við að ná fram breytingum á þessu máli. Það tókst í fyrra. Nú erum við í kafla tvö og við fögnum auðvitað stuðningi þeirra þingmanna sem tjáðu sig hér og bjóðum þá velkomna um borð á vegferð Sjálfstæðisflokksins í málaflokki útlendingamála.

Ég heyri að forsætisráðherra segir mikilvægt að nálgast Norðurlöndin í regluverki. Það er sama nálgun sem við Sjálfstæðismenn erum með, en á sama tíma talar félagsmálaráðherra um það að ráðherrar Sjálfstæðisflokksins séu stöðugt að stilla

Forseti. Alveg frá því að snjallsímar og samfélagsmiðlar komu til sögunnar hefur orðið aukning á því að fólk sé kúgað með nektarmyndum og/eða kynlífsmyndböndum. Síðustu daga hefur verið fjallað um það í fjölmiðlum að nú séu gerendur að herja í auknum mæli á drengi og beita þá fjárkúgun. Við þurfum að átta okkur á því að þeir drengir og stúlkur sem segja frá ofbeldinu eru bara lítið brot af þeim sem eru að verða fyrir kúgun. Börn sem lenda í slíku ofbeldi fara stundum í sjálfsásakanir, þau upplifa skömm og fara í niðurrif. Einmanaleikinn verður oft óbærilegur því að enginn skilur hvað þau eru að ganga í gegnum. Þau þora ekki að segja frá og biðja um hjálp. Þau upplifa mikið óöryggi og hafa áhyggjur af því hver hafi séð myndirnar og hvar þær séu niðurkomnar. Forseti. Þessa þróun ber að taka alvarlega. Við vitum dæmi um einstaklinga sem hafa lent í stafrænu kynferðisofbeldi sem börn og hafa tekið líf sitt seinna á lífsleiðinni. Þetta er leyndur faraldur og hann er hljóður en hann er grafalvarlegur og getur haft langvarandi áhrif á líf fólks ef við erum ekki meðvituð um skaðann. Það er mikilvægt að lögin taki mið af alvarlegum afleiðingum á einstaklinga sem verða fyrir kúgun. Réttarkerfið tekur ekki nógu hratt og vel á þessum málum og ekki er nægilega vel tekið utan um þolendur. Þolendur eiga skilið svo miklu meira eftir allar þjáningarnar sem þau hafa þurft að upplifa. Við þurfum átak í fræðslu um þessa glæpi í skólum landsins og við þurfum að tryggja það að börn upplifi sig örugg að segja frá. Við þurfum að vinna markvisst að því að eyða þolendaskömm. Hjálpum þolendum að skila skömminni.

Knattspyrnu- og fjölnotaíþróttahús hafa valdið byltingu í möguleikum til ýmiss konar íþróttaiðkunar innan húss yfir veturinn hér á landi en í sumum þessara húsa eru því miður hættulegar slysagildrur. Þá hef ég sérstaklega í huga óvarðar járnstoðir aftan við endalínur knattspyrnuvallanna en mögulega er fleira í þessum húsum sem þarfnast skoðunar með tilliti til öryggis notenda. Í sumum húsunum hafa stoðirnar verið varðar en því miður hefur stundum þurft alvarlegt slys til. Iðkendur, börn sem fullorðnir, sem lenda á þessum stoðum á fullri ferð geta slasast illa. Kostnaður við öruggari frágang er óverulegur í samhengi við byggingarkostnað, rekstrarkostnað eða hættuna á alvarlegu slysi. Ég hef í nokkur ár vakið máls á þessu í tveggja manna tali við fólk sem mér hefur fundist líklegt til að beita sér fyrir úrbótum. Það hefur ekki skilað miklu þó að margir telji úrbóta þörf en líklega vantar viðmið fyrir mat á öryggi og fyrirmæli til þess að gripið sé til markvissra aðgerða. Í fljótu bragði sýnist mér öryggisreglur ekki ná utan um þennan þátt. Það er alla vega ekki hægt að sjá af reglugerð KSÍ um knattspyrnuleikvanga, reglugerð umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis um öryggi leikvalla og leiksvæða eða eftirlit með þeim eða í reglum menntamálaráðherra um öryggi í íþróttahúsum né byggingarreglugerð. Þarna er viðfangsefni sem fellur á milli ráðuneyta, sveitarfélaga og íþróttahreyfingarinnar. Ég skora því á stjórnvöld, ríki og sveitarfélög, í samvinnu við íþróttafélögin að grípa til ráðstafana og jafnframt að móta reglur til framtíðar um frágang í kringum vellina. Jafnframt mun ég leggja fram fyrirspurn til hæstv. mennta- og barnamálaráðherra varðandi málið.

Það er væntanlega ákveðin ósanngirni og óréttlæti af því að viðkomandi kemur hvergi þar nálægt. Þar er bara einhver þriðji aðili sem býr til myndir af hverjum sem er, hvar sem er, hvernig sem er, mynd eða myndband. Það mun breyta því, held ég, hvernig við nálgumst þennan málaflokk þegar allt kemur til alls. Þegar hver sem er getur gert hvað sem er hvað myndefni varðar

breytt; lýti fjarlægð og fótleggir gerðir grennri og lengri og ýmiss konar fölsun er í raun á útliti fólks. Það er ekkert nýtt en það er að verða þeim mun stærra vandamál núna á næstunni. Gervigreindin eins og hún er nær einmitt miklu, miklu lengra, svo langt að við verðum eiginlega að átta okkur á því að framtíðin er á þann veg að myndin sýnir ekki raunveruleika lengur.

Fyrir utan þingið hafa Palestínumenn mótmælt meintu aðgerðaleysi íslenskra stjórnvalda í málefnum Palestínu. Einkennilegt hvað það fólk er vanþakklátt fyrir gestrisni Íslendinga. Það er auðvitað mikilvægt að halda því til haga að Ísland hefur tekið á móti fleiri Palestínumönnum en nokkurt annað land Norðurlandanna þrátt fyrir fámenni okkar. Virðulegur forseti. Ég vil gera það að umfjöllunarefni mínu hér hversu mikilvægt það er að löggjafinn geti starfað óáreittur. Það gengur ekki

Það gengur ekki að gera þurfi hlé á þingfundi þegar verið er að mæla fyrir nauðsynlegri og tímabærri lagabreytingu á útlendingalögum til þess að girða fyrir séríslenskar reglur og samræma löggjöfina okkar hinum Norðurlöndunum. Við ráðum ekki við þennan fjölda. Innviðir bresta vegna álags. Á sama tíma og við verjum meiri peningum í málaflokkinn eykst óánægjan og gremjan. Þær breytingar sem nú eru lagðar fram á lögum um útlendinga verða að ná fram. Ef þingmeirihlutinn hefur ekki þrek til þess er hann að dæma sig úr leik.

Þetta ferli hefur staðið yfir síðustu misseri og vil ég koma á framfæri þökkum til starfsmanna utanríkisráðuneytis og félags- og vinnumarkaðsráðuneytis fyrir þrotlausa vinnu við að koma fólkinu í öruggt skjól. Hópurinn bætist við það fólk sem öflugir sjálfboðaliðar með stuðningi almennings hafa nú þegar aðstoðað við að komast heim. Við skulum öll taka vel á móti þeim. Virðulegi forseti. Flokksráðsfundur Vinstri grænna ályktaði um helgina um sinn skýra vilja til að greiða framlög til flóttamannaaðstoðar Sameinuðu þjóðanna í Palestínu. Ísland á ekki að taka þátt í óréttmætri hóprefsingu annarra vestrænna ríkja sem bitnar á lífsbjörg milljóna almennra borgara. Ályktun Alþingis frá því seint á síðasta ári er skýr; ríkisstjórnin á að beita sér fyrir mannúðaraðstoð á svæðinu, og mikilvægt er að árétta það. Rödd Íslands þarf að heyrast á alþjóðavettvangi þar sem þess er krafist að morðárásum á saklaust fólk verði tafarlaust hætt og ber að fordæma ítrekuð hryðjuverk og stríðsglæpi sem nú eiga sér stað á Gaza. Tekið verði undir með þeim þjóðríkjum sem vilja að aðskilnaðarstefna, stríðsglæpir og þjóðarmorð verði tekin fyrir hjá viðeigandi dómstólum alþjóðasamfélagsins. Við þetta vil ég bæta að það er til skammar fyrir bandarísk stjórnvöld að þau ítrekað beiti neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna um tafarlausa stöðvun átaka á Gaza. Allar tilraunir Sameinuðu þjóðanna til að koma á friði á svæðinu hafa stjórnvöld í Bandaríkjunum að engu gert. Þjóðir heims verða að stöðva yfirstandandi stríðsglæpi og þjóðarmorð á Gaza.

nú er það komið inn í hv. allsherjar- og menntamálanefnd sem ég leiði og ég hyggst að sjálfsögðu vanda vel yfirferð yfir þetta góða mál en skila því jafnframt fljótt hingað aftur í þingsal. Í umræðunum í gær, sem ég held að hafi verið mjög góðar — það er auðvitað ljóst að við erum ekki alveg sammála, allir flokkar, og það er líka bara eðlilegt, en mér fannst engu að síður andrúmsloftið í þessari umræðu sem átti sér stað í gær vera allt öðruvísi en það var fyrir ári síðan. Mér finnst við meira tilbúin að takast á við það verkefni sem bíður okkar af mannúð og raunsæi. Í umræðunni um útlendingamál, þá er ég sérstaklega að vísa í umræðu um alþjóðlega vernd og lagaumhverfi þar að lútandi, hef ég oft kallað eftir því að við förum lengra í umræðunni og tökum hana á víðtækari Þess vegna fagna ég mjög aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í þessum málaflokki þar sem tekið er á málunum, bæði er varðar alþjóðlega vernd og skýrt regluverk þar utan um en ekki síður inngildingu og aðlögun og hvernig við tökum á móti erlendum ríkisborgurum. Mig langar í því sambandi að minnast á skýrslu sem forsætisráðherra skilaði þinginu í lok síðasta árs, 29. nóvember held ég, sem var að minni beiðni og fleiri þingmanna sem setið hafa í allsherjar- og menntamálanefnd, sem var einmitt um árangur okkar í móttöku og aðlögun erlendra ríkisborgara. Það er alveg ljóst að verkefnið sem íslenskt samfélag glímir við er mikið vegna þess að við höfum breyst og við erum og við eigum að vera fjölmenningarsamfélag. En á sama tíma er auðvitað mikilvægt að íslenskar hefðir og gildi fái haldið sér. Þess vegna er það áskorun fyrir okkur sem samfélag að aðlagast svona hratt. Ég vænti þess að við getum öll verið sammála um mikilvægi þess að þeir sem hingað koma og vilja dvelja á Íslandi leggi líka áherslu á það að læra íslensku og taka þátt í okkar góða samfélagi.

Við biðlum til ykkar, kæru aðstandendur, að aðstoða okkur við að halda íbúðunum hreinum og fínum, segir í tölvupósti frá Sóltúni, öldrunarþjónustu, til aðstandenda íbúa á hjúkrunarheimilinu Sólvangi í Hafnarfirði núna rétt fyrir tveimur árum síðan. Með tölvupóstinum tilkynnti Sóltún aðstandendum íbúa að búið væri að útvista þrifum á hjúkrunarheimilinu til ræstingafyrirtækisins Sóla, sem þeir sennilega eiga sjálfir, ég veit það ekki, og var óskað eftir aðstoð þeirra við þrifin til framtíðar. Áfram heldur í bréfinu til aðstandenda: Það getur verið góð dægrastytting að þurrka af og laga til með sínum ástvinum. Tölvupósturinn var sendur eftir að eigendur Sóltúns höfðu tekið 2.000 millj. kr. út úr fyrirtækinu sem á og rekur hjúkrunarheimilin Sóltún og Sólvang

að sjálfsögðu. Hversu lágt er hægt að leggjast, herra forseti, til að níðast á fullorðnu fólki sem er að ganga sitt síðasta æviskeið? Það eru engin takmörk fyrir því. Þarna var t.d. sagt upp 12 starfsmönnum, undir eins, þjónustan stórlega skert, jafnvel hlandblettir á gólfum og látnir liggja þar dögum saman, enginn til að þrífa og skilaboðin voru: Þú ert ekki á neinum sérsamningi hér þó að það hafi orðið einhver slys, blettir í rúmfötum, blettir í fötum og óhreinindi. Það á hreinlega að taka allt svona af svona einstaklingum. Það er ekki hægt að láta koma svona fram við fullorðið fólk. En núna stefnir í frekari einkavæðingu nákvæmlega í þessa átt og ég held að hæstv. heilbrigðisráðherra muni sjá það ef hann skoðar grundigt það sem ég er að vitna í hér að það er óðs manns æði að ætla að græðgisvæða öldrunarheimili og hjúkrunarheimili landsins.

Herra forseti. Það var mikill léttir þegar við fréttum að 72 hefðu verið leyst út af Gaza-svæðinu af íslenskum stjórnvöldum, 72 einstaklingar sem dag hvern bjuggu við lífshættu. En hugur okkar er náttúrlega hjá þeim 13 sem enn eru föst á Gaza en eru á lista stjórnvalda, og þeim hundruðum þúsunda sem eru daglega í lífshættu vegna miskunnarlausra árása Ísraelshers. Það lá hins vegar fyrir strax í byrjun desember þessi listi 128 manneskja sem höfðu fengið samþykkt að sameinast fjölskyldumeðlimum hér á Íslandi. Í desemberbyrjun hefði utanríkisþjónusta Íslands getað sett þetta verkefni af stað sem kláraðist fyrst núna þremur mánuðum síðar. Hversu mörg á þessum lista ætli hafi slasast eða látist vegna aðgerðaleysis ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur? Mér fannst ákveðið afrek hjá ráðherrunum sem tilkynntu þessa lausn þegar þeir náðu að segja það án þess að nefna þátt sjálfboðaliðanna sem höfðu unnið verk stjórnvalda að hálfu leyti. Sjálfboðaliðar fóru til Egyptalands og leystu út af Gaza ríflega 50 manns sem stjórnvöld hunsuðu á þeim tíma. Því fólki ber að þakka þrotlaust starf, fjárútlát og annan stuðning til að bjarga lífum. En ríkisstjórnin má ekki láta hér við sitja. Það þarf að hætta að fjársvelta Palestínuflóttamannaaðstoð Sameinuðu þjóðanna. Ég tók eftir því að hv. þm. Jódís Skúladóttir las upp ályktun flokksráðs Vinstri grænna þar sem ríkisstjórnin var hvött til að hætta að taka þátt í því sem það kallar óréttmæta hóprefsingu annarra vestrænna ríkja með þessu fjársvelti. Ég man ekki, herra forseti, eftir öðrum dæmum þess að flokkur forsætisráðherra saki bara berum orðum utanríkisráðherra um að vera stríðsglæpamaður, en það er það sem óréttmæt hóprefsing þýðir.

Virðulegi forseti. Samfélag okkar er sem betur fer ekki einsleitt heldur fjölbreytt. Það er því á ábyrgð samfélagsins og okkar að hjálpa til við aðlögun innflytjenda inn í samfélagið; sem við höfum verið svo heppin að fá hingað til landsins og má finna um allt land í öllum byggðarkjörnum; fólk sem er tilbúið að leggja okkur lið við að viðhalda góðu samfélagi og viðhalda hagkerfinu til framtíðarkynslóða. Það er staðreynd að stór hluti, eða 87%, innflytjenda er á vinnumarkaði hér á landi og er það vel. Háskólasetrið á Vestfjörðum hýsir verkefnið Gefum íslenskunni séns sem er m.a. stofnað af Fræðslumiðstöð Vestfjarða með Ólafi Guðsteini Kristjánssyni í fararbroddi. Síðan verkefnið var stofnað hafa sveitarfélög og fleiri aðilar komið að því. Þetta sprettur upp af átaki sem var á Ísafirði með það að markmiði að auka vitund fólks gagnvart íslensku og tileinkun málsins. Það hafa verið haldin námskeið og málþing sem hafa vakið athygli og nú er verkefnið að færast á fleiri svæði. Þátttakendur eru íbúar á svæðinu, bæði íslenskir að uppruna og innflytjendur. Það er mikilvægt að allir taki þátt. Þegar við tökum á móti ferðamönnum leggjum við áherslu á að sýna menningararf okkar og áhugaverða staði um allt land, söguna og náttúruna. Merkilegasti menningararfurinn er þó tungumálið okkar íslenska. Við þurfum að lyfta því upp. Það hefur þróast líkt og náttúran í okkar fallega landi en fyrir okkur er tungumálið festan í þjóðinni og samnefnari. Við verðum því að vera opin fyrir því hvernig við getum boðið þeim sem flytja hingað og dvelja hér um lengri eða skemmri tíma að starfa og lifa í okkar samfélagi.

Að sjálfsögðu verðum við að bera virðingu fyrir því að okkar ylhýra er ekki auðlært og setjast ekki í dómarasæti heldur vera fyrirmynd.

Ansi virðulegur titill. Það hefur átt sér töluverðan aðdraganda, sem ég mun fara yfir hér á eftir. Þetta frumvarp hefur það að markmiði að lögfesta heildarlög um rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu. Sá lagarammi sem fyrir er er kominn mjög til ára sinna en þar er um að ræða lög frá árinu 1991 að meginstofni til. til. Frumvarpið miðar að því markmiði að við séum að ganga í takt við alþjóðlega þróun á þessu löggjafarsviði en langtum flest ríki á Evrópska efnahagssvæðinu og aðildarríki Efnahags- og framfarastofnunarinnar, sem við þekkjum sem OECD, hafa sett sér löggjöf sambærilega þeirri sem lögð er til með frumvarpinu. Mikilvægt er að hafa í huga að slíkri fjárfestingarýni er ekki ætlað að takmarka erlendar fjárfestingar almennt heldur er markmiðið að ganga úr skugga um að einstakar erlendar fjárfestingar á afmörkuðum samfélagssviðum leiði ekki af sér öryggisógn, þ.e. að erlendar fjárfestingar í mikilvægum innviðum og annarri samfélagslega mikilvægri starfsemi sé í samræmi við þjóðaröryggi og allsherjarreglu. Má færa rök fyrir því að öflug löggjöf um fjárfestingarýni sé til þess fallin að auka traust á íslensku fjárfestingarumhverfi til hagsbóta fyrir atvinnulífið og samfélagið og geti talist sjálfsagður þáttur í lagaumhverfi ríkja um erlendar fjárfestingar. Ástæða þess að sú sem hér stendur flytur þetta mál er öryggisþáttur þess. Eins og hv. þingmönnum er kunnugt var þjóðaröryggisstefna fyrir Ísland samþykkt 2016. Henni var síðar breytt með nýrri ályktun fyrir örfáum árum. Í stefnunni er lögð áhersla á að vernda virkni mikilvægra innviða og styrkja áfallaþol samfélagsins gagnvart hvers kyns ógn við líf og heilsu fólks, umhverfi, eignir og innviði. Þar er vísað til ógna sem tengjast náttúruhamförum, fæðu- og matvælaöryggi, heilbrigðisöryggi og farsóttum, hryðjuverkum og skipulagðri brotastarfsemi, svo sem ógn við stjórnskipun, stjórnkerfi, fjarskipti, orkuöryggi og fjármála- og efnahagsöryggi. Þjóðaröryggisráð hefur það hlutverk að fylgja eftir markmiðum þjóðaröryggisstefnu og ég lít svo á að þetta frumvarp sé í miklu samræmi við þá stefnu og mæli því fyrir málinu, ekki síst sem formaður þjóðaröryggisráðs. Opnu og alþjóðlegu viðskiptaumhverfi eins og því sem við búum við fylgja nýjar og síbreytilegar öryggisáskoranir. Það hefur leitt til þess að á undanförnum árum hefur fjölgað mjög ört í hópi þeirra aðildarríkja OECD sem sett hafa heildstæða lagaumgjörð um fjárfestingarýni sem er sambærileg við þá sem lögð er til með frumvarpi þessu. Helstu drifkraftar þeirrar þróunar eru aukinn samhljómur meðal þessara ríkja um að gjalda þurfi varhug við hvers kyns ógn við grundvallaröryggi sem skapast getur af fjárfestingum óvinveittra eða áhættusamra aðila nema hvort tveggja sé, einkum í grunnkerfum og öðrum viðkvæmum samfélagsgeirum. Við vinnslu þessa frumvarps hefur verið tekið mið af þessari þróun meðal ríkja OECD á sviði fjárfestingarýni. Stefnumörkun Evrópusambandsins á sviði fjárfestingarýni birtist í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins um almenna umgjörð um reglur um fjárfestingarýni í löggjöf aðildarríkja sambandsins. Að minnsta kosti 22 aðildarríki ESB hafa þegar sett sér löggjöf um fjárfestingarýni, þeirra á meðal eru Danmörk, Finnland og Svíþjóð. Noregur hefur farið þá leið að setja sér heildstæð lög um þjóðaröryggi þar sem m.a. er fjallað um fjárfestingarýni. Í mörgum löndum utan ESB og EES er einnig löng hefð fyrir fjárfestingarýni, til að mynda í Bandaríkjunum, Japan, Bretlandi og Ástralíu, svo einhver dæmi séu nefnd. Við vinnslu þessa frumvarps höfum við tekið nokkuð ítarlegt yfirlit saman um samanburð milli Íslands og annarra Norðurlanda og Bretlands og þar má sjá að þetta lagaumhverfi er í mjög mikilli þróun. Eins og ég nefndi hér áðan er gildandi öryggisregla okkar laga um erlendar fjárfestingar að uppistöðu til í lögum nr. 34/1991, sem hv. þingmenn þekkja vel. Í Danmörku voru sérlög um rýni sett 2021, þeim var breytt 2023. Í Noregi er fjallað um fjárfestingarýni í 10. kafla öryggislaganna sem ég nefndi hér áðan frá 2019, en þeim var breytt 2023. Svíþjóð setti sín sérlög um fjárfestingarýni árið 2023. Finnland hefur haft slík sérlög frá 2012 en breytti þeim 2020 og Bretland er með sérlög um rýni frá 2022. Það er ekki nákvæmt samræmi milli landa hvað heyrir undir lögin, þ.e. hvaða svið heyra undir lögin, en þau leitast öll við að skilgreina viðkvæm svið. Þar eru yfirleitt og nánast alltaf mikilvægir innviðir hluti af þeim viðkvæmu sviðum en síðan má finna ákveðnar breytur milli landa hvað nákvæmlega er skilgreint og fer það líka eftir aðstæðum í hverju ríki fyrir sig. Ég vil nefna það að þessi málefni hafa verið til umræðu á fjölmörgum af þeim fundum sem ég hef setið í embætti mínu sem forsætisráðherra mikilvægi þess að ríki sem eru í formlegu samstarfi, hvort sem er innan Evrópska efnahagssvæðisins eða Atlantshafsbandalagsins, setji sér slíkar reglur. Í grunnstefnu Atlantshafsbandalagsins frá 2022 er í þessu sambandi vakin athygli á mikilvægi þess að aðildarríki dragi úr þýðingarmiklum veikleikum og fækki sviðum þar sem þau eru háð öðrum, til að mynda hvað varðar mikilvæga innviði, aðfangakeðjur, orkubirgðir og heilbrigðiskerfi. Þá eru líka í þessari grunnstefnu höfð uppi varnaðarorð um að andstæðingar bandalagsins leitist við að nýta sér það hve opin aðildarríkin eru, samtengd og stafræn. stafræn. Þessi mál hafa því svo sannarlega verið mikið til umræðu í öllu því alþjóðasamstarfi sem við eigum og tökum þátt í. Það er ástæðulaust að ætla annað en að lítið opið hagkerfi eins og Ísland geti verið útsett fyrir ógn til að mynda sem tengist fjármagnsflutningum á vegum áhættusamra aðila inn í hagkerfið. Af þessum sökum tel ég brýnt að Ísland búi yfir viðhlítandi löggjöf um rýni fjárfestinga sem stenst samanburð við sambærilega löggjöf í þeim sívaxandi hópi ríkja OECD og Evrópusambandsins sem líta á fjárfestingarýni sem mikilvægan og raunar sjálfsagðan öryggisventil í lagaumhverfi fjárfestinga milli ríkja. Mér finnst mikilvægt og vil draga það fram að við skerum okkur ekki úr í því samstarfi sem við erum í hvað þetta varðar því það getur dregið úr trúverðugleika íslensks hagkerfis ef við erum með ófullnægjandi löggjöf um fjárfestingarýni. Virðulegi forseti. Eins og ég nefndi hér áðan er lögð til heildstæð rýnilöggjöf í þessu frumvarpi sem við lítum svo á að sé í samræmi við þá réttarþróun sem hefur átt sér stað innan OECD og ESB. Sú heildstæða rýni leysir af hólmi gildandi öryggisákvæði í 12. gr. laga um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, sem er óhætt að segja að sé komið til ára sinna, hafi ekki fylgt samfélagsþróun og er um margt fábrotið og óljóst. Í þessu frumvarpi er lagt til að tilteknar tegundir erlendra fjárfestinga í íslenskri atvinnustarfsemi á skilgreindum viðkvæmum samfélagssviðum verði háðar tilkynningarskyldu til þess ráðherra sem fer með málefni erlendra fjárfestinga. Á grundvelli slíkrar tilkynningar mun ráðherra rýna viðkomandi fjárfestingu út frá því hvort af henni geti stafað ógn við þjóðaröryggi eða allsherjarreglu samkvæmt nánari matsviðmiðum í frumvarpinu. Rýni skal lokið innan knapps tímafrests sem mun jafnan vera 10–25 virkir dagar eftir því á hvaða sviði fjárfestingin er. Málsmeðferðartími getur einungis orðið lengri en 25 virkir dagar í undantekningartilvikum og má jafnframt ætla að mörgum málum mætti ljúka vel innan 25 daga daga frestsins ef vel er haldið á málum. Ég bendi á að þessi málsmeðferðarfrestur er styttri en almennt gengur og gerist í löggjöf um fjárfestingar á öðrum Norðurlöndum. Það þarf að ræða það í þinglegri meðferð hvort við metum það svo að frestur ætti að vera lengri, en þetta markmið sem ég legg til snýst um það að við séum ekki að reisa óþarfahindranir með þessari rýni og séum að leggja okkur fram um að hún gangi fyrir sig með eins skilvirkum hætti og mögulegt er. Í 3. gr. frumvarpsins eru síðan skilgreind sex viðkvæm samfélagssvið sem lagt er til að falli undir reglur frumvarpsins um skyldubundna rýni. Það þýðir að erlendar fjárfestingar á þessum sex viðkvæmu sviðum verða sjálfkrafa tilkynningar- og rýniskyldar áður en frá þeim er gengið. Tilkynningarskyldan hvílir þá á þeim erlenda aðila sem hlut á að máli hverju sinni. Ég ætla aðeins að gera grein fyrir þeim sex samfélagssviðum sem er lagt til að séu skilgreind sem viðkvæm svið og þar með falli undir reglu um tilkynningarskyldu. Í fyrsta lagi er um að ræða mikilvæga innviði á sviði orku, samgangna, fjarskipta, fjármálakerfis, heilbrigðiskerfis og á fleiri sviðum sem lýst er í frumvarpinu. Í öðru lagi er um að ræða starfsemi sem varðar útvegun og framleiðslu á mikilvægum aðföngum, þar með talið í tengslum við orku eða hráefni eða vegna fæðuöryggis. Í þriðja lagi er vísað til nýtingar vatnsorku, jarðvarma, vindorku, námavinnslu og annarra jarðefna í þjóðlendum. Þessi liður er sem sagt takmarkaður við þjóðlendur. Það nær ekki til alls ríkislands eða annarra landareigna

fimmta lagi nær tilkynningarskyldan yfir framleiðslu eða þróun á hlutum með tvíþætt notagildi samkvæmt lögum um afvopnun, takmörkun vígbúnaðar og útflutningseftirlit. Í sjötta lagi fellur hér undir framleiðsla eða þróun á annars konar mikilvægri tækni, svonefndri djúptækni. Um þetta er fjallað með miklu nánari hætti í greinargerð frumvarpsins hvað nákvæmlega fellur undir þessi svið. Þessi sex viðkvæmu svæði sem ég hef talið upp og afmörkunin á þeim sem er lögð til byggist á umfangsmikilli greiningarvinnu og samráði bæði innan sem utan stjórnkerfisins, sem er fjallað um sömuleiðis í greinargerðinni, og hefur þessi vinna í raun staðið yfir allt frá hausti 2021.

Má þar nefna að fjárfestingarýni samkvæmt frumvarpinu lýtur í öllum tilvikum að fjárfestingu erlendra aðila í tilteknum innlendum eignum eða atvinnurekstri. Ákvæði frumvarpsins leggja ekki sambærilegar skyldur á fjárfesta sem staðsettir eru hér á landi. Þetta er ólíkt til að mynda breskum, norskum og sænskum lagareglum um fjárfestingarýni sem gilda að uppistöðu til um allar fjárfestingar óháð þjóðerni fjárfestis. Þetta er spurning og þetta er álitamál en ég taldi að í ljósi þess að hér erum við að leggja til verulega breytingu á umhverfi fjárfestinga á Íslandi þá væri rétt að stíga þetta skref áður en lengra væri gengið.

að það eru tíðar breytingar á þessari löggjöf til þess hreinlega að mæta því síbreytilega öryggisumhverfi sem við búum við. Það er því ekki útilokað, ef Alþingi

Það er gert ráð fyrir að viðkvæmu sviðin í 3. gr. frumvarpsins verði nánar útlistuð í reglugerð. Er það sama fyrirkomulag og byggt er á í dönskum lögum um fjárfestingarýni, þ.e. lögin útlista sviðin í meginatriðum og síðan er sett reglugerð þar sem þau eru skilgreind með ítarlegri hætti. Lögð er áhersla á að ráðherra gæti hófs við nánari upptalningu viðkvæmra sviða í reglugerðinni og viðhafi samráð við önnur hlutaðeigandi ráðuneyti við útfærslu hennar. Í 4. og 5. gr. frumvarpsins eru síðan tilgreindar þær tegundir fjárfestinga og viðskiptasamninga milli erlendra og innlendra aðila sem verða háðar skyldurýni samkvæmt frumvarpinu en eins og ég nefndi áðan er hún bundin við fjárfestingar frá erlendum aðilum, hvort heldur innan eða utan EES-svæðisins. Í stuttu máli er lagt til að erlendar fjárfestingar sem nema 10% eða meira af atkvæðisrétti í viðkomandi fyrirtæki séu tilkynningarskyldar. Tilkynningarskylda virkjast einnig ef fjárfestir sem á hlut í fyrirtæki eykur síðar við atkvæðisrétt sinn umfram tiltekin prósentumörk. Hér er í grunninn um að ræða sams konar reglur og gilda í dönskum lögum um fjárfestingarýni sem sett voru 2021. Til samanburðar, svo við vitnum í gildandi lög, má nefna að leita þarf samþykkis Seðlabanka Íslands fyrir kaupum á virkum eignarhlut í fjármálafyrirtæki en virkur eignarhlutur er skilgreindur sem 10% atkvæðisréttar eða meira í fyrirtækinu. Þar sem tilkynningarskyldu um fjárfestingar sleppir er gert ráð fyrir að ráðherra geti gripið til frumkvæðisrýni ef nauðsyn krefur vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu. Um er að ræða frumkvæðisheimild sem nær þá til annarra fjárfestinga en þeirra sem ber ávallt að tilkynna ráðherra og ég rakti hér áðan. er hins vegar bundin við fjárfestingar af ákveðinni stærð eða 25% af atkvæðisrétti í fyrirtæki. Þá eru heimildinni sett tímatakmörk sem miðast við fimm ár aftur í tímann á sama hátt og gildir í dönskum rétti. Auk fjárfestinga í fyrirtækjum hefur frumvarpið að geyma reglur um rýni fjárfestinga erlendra aðila í íslenskum fasteignum, bæði innan og utan þéttbýlis, sem skiptast jafnframt í reglur um skyldurýni annars vegar og frumkvæðisrýni hins vegar.

Þar sem þessum tilvikum sleppir tekur svo við heimild til frumkvæðisrýni samkvæmt 8. gr. frumvarpsins. Í IV. kafla frumvarpsins er síðan að finna ítarlegar reglur um framkvæmd rýninnar, m.a. form tilkynninga, gagnaöflun, samráð, tímafresti og matsviðmið sem ráðherra horfir til við rýnina. Ég var búin að nefna tímafrestina sem gilda um rýnina, þ.e. almennt 10–25 virka daga eftir tegund fjárfestingar, og ítreka að þetta eru hóflegir frestir sem miða bæði við það sem almennt gengur og gerist í íslenskri stjórnsýslu og einnig samanborið við erlenda rýnilöggjöf. Með þessu vil ég undirstrika mína áherslu á það að fjárfestingarýni á að ganga hratt og örugglega fyrir sig. Hún á ekki að koma niður á möguleikum íslenskra fyrirtækja til að leita fjármögnunar erlendis frá. Þá ber að leggja ríka áherslu á að einungis kemur til íhlutunar ráðherra í fjárfestingu ef rýni leiðir í ljós að hún geti ógnað þjóðaröryggi eða allsherjarreglu sem meginmarkmið frumvarpsins er að standa vörð um.

leggja bann við framkvæmd fjárfestingarinnar. Ég vil minna á að í gildandi lagaumhverfi, í lögunum frá 1991, eru engar heimildir til þess að setja til að mynda skilyrði við erlendri fjárfestingu. Þar er eingöngu hægt að banna.

þegar fjallað er um frumvarpið að það byggir á þeirri grunnforsendu að einungis reyni á slíka löggjöf í tilvikum sem kunna að varða þjóðaröryggi eða allsherjarreglu. Með hliðsjón af réttarframkvæmd erlendis má gera ráð fyrir því að þorri tilkynningarskyldra ráðstafana verði samþykktur án íhlutunar. Það má því ætla að áhrifin að þessu leyti verði fyrst og fremst fólgin í seinkun á framkvæmd viðskipta á meðan mál er til meðferðar. Því er lagt upp með þessa skömmu tímafresti til að ljúka frummeðferð tilkynninga og taka ákvarðanir um hvort frekari rýni sé þörf. Það er ekki sjálfgefið að fullnýta þurfi þá fresti sem mælt er fyrir um í frumvarpinu heldur verður væntanlega hægt að afgreiða einfaldari eða umfangsminni mál vel innan þeirra. Þá flýtir það að sjálfsögðu fyrir meðferð máls ef erlendur aðili sinnir markvissri upplýsingagjöf til ráðherra. Erlendur aðili hefur því í hendi sér að stuðla að skjótum framgangi mála. Því tel ég að þetta frumvarp og ákvæði þess muni ekki draga úr mögulegri erlendri fjárfestingu hér á landi á þeim sviðum sem falla undir áhrifasvið frumvarpsins. Á móti kemur að jákvæð áhrif frumvarpsins, sem felast í bættri vernd þjóðaröryggis og allsherjarreglu á þeim sviðum sem frumvarpið tekur til, vegi miklum mun þyngra en hugsanleg neikvæð áhrif. Samþykkt þess mun leiða til þess að lagaumhverfi hér á landi verður líkara því sem almennt gengur og gerist í þorra aðildarríkja OECD og víðar eins og ég hef rakið. Sú þróun ætti öðru fremur að vera til þess fallin að auka traust á íslensku fjárfestingarumhverfi út á við, meðal allra þeirra ríkja sem við eigum í samstarfi við sem hafa lagt rækt við þennan málaflokk á undanförnum árum. Aukinn skýrleiki og gagnsæi í lagaumhverfi hlýtur jafnframt að vera fjárfestum og atvinnulífinu til hagsbóta en óhætt er að segja að þessi löggjöf, verði hún samþykkt, mun vera miklum mun skýrari en sú löggjöf sem er í gildi frá árinu 1991. Vissulega má gera ráð fyrir því að þetta frumvarp hafi ákveðin fjárhagsáhrif sem felast þá fyrst og fremst í því að styrkja það það ráðuneyti sem mun fara með umsjón laganna, þ.e. menningar- og viðskiptaráðuneytið, vegna þess sem fellur til við mannafla, rekstur og aðkeypta þjónustu. Þá er áætlað að ekki minna en 75% af þeim raunkostnaði sem fellur á ríkissjóð vegna lagasetningarinnar skili sér aftur í formi gjaldtöku af þeim aðilum sem rýnin beinist að. að. Þannig er í frumvarpinu gert ráð fyrir heimild til að taka þjónustugjald sem miðist við kostnað við framkvæmd. Sú gjaldtaka kann að nema 10–30 millj. kr. á ársgrunni en þá er gert ráð fyrir að áform erlendra aðila um fjárfestingar á Íslandi verði svipuð og verið hefur undanfarin 15 ár. ár. Þær forsendur eru eðli máls samkvæmt mjög næmar fyrir frávikum þar sem eitt verkefni getur gerbreytt þessari mynd.

Nefndin hélt 32 fundi, þar á meðal upplýsingafundi með fulltrúum OECD, en einnig með fulltrúum stjórnvalda í nágrannaríkjum sem starfa að fjárfestingarýni. Efnt var til víðtæks samráðs áforma á vinnslustigi þessa frumvarps, bæði meðal einkaaðila og opinberra aðila. Áform um lagasetningu voru kynnt til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda vorið 2022 og bárust þrjár umsagnir. Drög að frumvarpinu voru kynnt til umsagnar í samráðsgátt í október sama ár. Þá bárust átta umsagnir. Hv. þingmenn geta kynnt sér efni einstakra umsagna í samráðsgáttinni en þó má geta þess að sérstaklega hefur verið tekið ríkt tillit til athugasemda umsagnaraðila við endanlegan frágang frumvarpsins.

er gert ráð fyrir undanþágu vegna fjárfestinga í nýstofnuðum fyrirtækjum á viðkvæmum sviðum. Sú undanþága gildir ef fjárfesting er undir ákveðinni viðmiðunarfjárhæð samkvæmt reglugerð í allt að þrjú ár frá nýstofnun. Í ljósi sjónarmiða sem komu fram við þetta samráðsferli var tekin ákvörðun um að útvíkka þessa undanþágu svo að hún næði til fleiri tilvika en í upphaflegum frumvarpsdrögum. Þá var tekin ákvörðun um að þrengja gildissvið

Einnig var í ljósi athugasemda sem fram komu í samráði farið heildstætt yfir málsmeðferðarreglur frumvarpsins og gerðar á þeim ýmsar breytingar til að auka skilvirkni, m.a. er gert ráð fyrir að þrjú af viðkvæmum sviðum lúti reglunni um styttri tilkynningu til ráðherra í stað lengri tilkynningar áður. Svo hef ég mikið rætt um þessa stuttu fresti en það er gert ráð fyrir tíu virkum dögum til að meta á grundvelli styttri tilkynningar hvort kalla skuli eftir lengri tilkynningu, en ella telst máli lokið. Loks er í málum vegna lengri tilkynninga jafnframt gert ráð fyrir því, sem er breyting frá fyrri drögum, að málsmeðferð skiptist í tvo fasa þar sem þess má vænta að unnt verði að afgreiða ýmis mál strax í fyrri fasanum eða innan 25 virka daga að Það verða svo vandasamari og flóknari mál sem geta haldið áfram í síðari fasa málsmeðferðar sem skal lokið innan 50 virkra daga með möguleika á viðbótarfresti í 25 virka daga ef sérstaklega stendur á.

að þeir mikilvægu innviðir sem við eigum, hvort sem það er í orkukerfum, hitaveitu, vatns- og fráveitu, samgöngum, flutningum, stafrænum grunnvirkjum, fjármálakerfi og öðru

að við höfum mjög skýra sýn á hvernig eignarhaldi á þessum innviðum er háttað. Nú vil ég bara að það komi skýrt fram hér að það er mín skoðun að slíkir innviðir séu best geymdir í almannaeigu en það er því miður ekki staðan eins og hún er. Hluti af þessum innviðum er í einkaeigu og þá er það auðvitað algjör grundvallarforsenda fyrir öryggi landsins að stjórnvöld á hverjum tíma hafi yfirsýn yfir það hverjir eru eigendur að slíkum innviðum og hvernig viðskiptum við þá er háttað.

lagaumhverfið frá 1991 og sýndi mér a.m.k. klárlega þörfina á því að við uppfærum okkar lagaumhverfi í takti við samfélagslega þróun og í takti við það sem öll önnur ríki eru að gera.

Ég ætla ekki að hafa fleiri orð en vænti þess að eiga gott samstarf við þingið um framhaldið.

þó að ríkið hafi staðið að mestu eignaupptöku þjóðarinnar í Íslandssögunni með þjóðlendumálunum. Ég get ekki séð hvernig það verði bundið við þjóðlendur en ekki bara allt land á Íslandi,

og lýtur að innlendri greiðslumiðlun. Þegar við tölum um innviði fjármálakerfisins þá erum við auðvitað að eiga við slíka innviði en ekki almenna bankastarfsemi sem þarf ekki öll að vera í opinberri eigu. Þannig að það er mikilvægt að við horfum á textann því að þetta eru mikilvægir innviðir sem tengjast fjármálakerfi og það er mjög mikilvægt. Ég ítreka það sem ég sagði hér áðan að til að mynda innlend greiðslumiðlun sé til staðar í landinu því að það er hún ekki í dag og ég vona líka að Alþingi auðnist að ljúka meðferð þess máls.

Ég vil bara minna hv. þingmann á 7. gr. þar sem fjallað er um tilkynningarskyldar ráðstafanir sem varða fasteignir og fasteignaréttindi, ég fór nú mjög hratt yfir það í minni ræðu hér áðan, en þar er fjallað sérstaklega um fasteignir. Ég vil líka minna á það frumvarp sem varð að lögum fyrir einum þremur árum

Þetta er bara sýndarmennska ef það á að vera þannig. Það er alveg klárt mál að ef við horfum á skilgreininguna á þjóðaröryggi þá eru það verndarhagsmunir sem varða friðhelgi yfirráðasvæðis. Það er landið sem við ráðum yfir

Ef einhver getur ekki lesið þetta sér til gagns þá er erfitt að lifa í þessum heimi og að lesa þetta frumvarp. Það er alveg klárt mál að binda innviði við þjóðlendur, þó svo að ríkið hafi reynt með klærnar hérna út um allar koppagrundir, og nú síðast í eyjum og skerjum, sem er fáránleg kröfugerð

að erlendir fjárfestingarsjóðir, stórir sjóðir eins og olíusjóðurinn, nenna ekki að komi til ríkja sem hafa regluverk sem ekki er treystandi. Það á ekki að hafa svona ákvæði eins og hér með þjóðlendurnar.

heldur er þetta allt afskaplega opinbert. Það verður að segjast, af því að við erum auðvitað að reyna að miða við löggjöf annarra landa í kringum okkur um uppbyggingu þessa frumvarps, að við erum hér að leggja til að tilgreind auðlindanýting í þjóðlendum sé skilgreind sem viðkvæmt svið. Það gera til að mynda ekki önnur Norðurlönd, það er eingöngu Svíþjóð sem tiltekur tilteknar auðlindir í sinni löggjöf. Þetta gera ekki önnur Norðurlönd. Ég ákvað hins vegar að leggja þetta til vegna þess að auðlindirnar hafa mjög mikilvæga þýðingu fyrir okkar íslenska hagkerfi. Ég lagði fram frumvarp um takmarkanir á kaupum á landi, sem hv. þingmaður nefnir hér aftur og hann þekkir væntanlega þá löggjöf, þannig að við teljum að hún sé aðeins undir öðrum lögmálum en þessi tilteknu svið og það er löggjöf sem hefur skipt verulega miklu máli við samþjöppun lands á fáar hendur sem var orðin allt of mikil. En hér erum við að

er kveðið á um að innan tveggja ára skuli ráðherra afhenda Alþingi skýrslu um framkvæmd laganna. Þar á að setja fram afstöðu ráðherra til þess hvort rök standi til þess að þessi afmörkun sem við leggjum hér til eftir alla þessa vinnu verði breytt til þrengingar, rýmkunar eða að hún haldist óbreytt,

forsendur og pólitísk gildi í sínum lögum. Þó að við séum með sama markmið þá útfærum við mjög margt á mismunandi hátt. Eitt af því sem við höfum innleitt tiltölulega nýlega er fjármálaregluverkið eins og það leggur sig, í kjölfar hrunsins, sem er einmitt líka útfært á mismunandi hátt í löndum.

hin viðkvæmu svið, bara svo að það sé sagt. Ég nefndi það hér áðan að þau eru öðruvísi hjá okkur en annars staðar á Norðurlöndum en þau eru líka ólík milli Norðurlandanna. Eigum við að miða bara við erlenda fjárfesta? Ég nefndi það hér að Noregur miðar við alla fjárfesta en fleiri ríki hafa farið þá leið að miða bara við erlenda fjárfesta og í ljósi þess að þetta er mikil umbreyting á þessu umhverfi var það að mínu viti rétt að taka það skref þó að ég hafi skoðað hinn valkostinn.

Það fer með framkvæmd fyrri laga sem eru frá 1991 og á að fylgja þeim eftir. Ég nefndi hér áðan að við gerum ráð fyrir innheimtu þjónustugjalda upp í verulegan hluta af þessum kostnaði. Er þetta nægjanlegt til þess að lögunum sé fylgt eftir með viðunandi hætti? Já, við teljum það miðað við umfang erlendra fjárfestinga en þær eru auðvitað líka gríðarlega mismunandi að stærð. Það geta verið misflókin eignatengsl og svo hangir þetta auðvitað á vilja hins erlenda fjárfestis til að skila upplýsingum. Þar höfum við séð í núverandi lagaumhverfi mjög mismunandi dæmi í þeim fjárfestingum sem hafa verið teknar til skoðunar af því ráðuneyti sem fer með þessi mál.

„brennt barn forðast eldinn“ því að það sem er verið að lýsa varðandi þetta eftirlit sér maður svo augljóslega t.d. hjá Samkeppniseftirlitinu þegar verið er að fylgjast með samrunamálum og þess háttar. Þegar verið er að

það er oft erfitt að reyna að pikka út hvað hentar okkur og hvað ekki. Það verður áhugavert að skoða hvernig þetta púslast allt saman.

Ég vil samt segja að þótt að sumu leyti geti ég tekið undir áhyggjur hv. þingmanns þá finnst mér margt hafa horft til framfara í þessum málum

Eitt af því sem unnið hefur verið að er gjörbreyting á fjármálaeftirliti og ég vitna til rannsóknar Fjármálaeftirlits Seðlabankans á Íslandsbankasölunni og þeirra sektargreiðslna sem voru lagðar á í kjölfar þess. Við getum líka rætt um Samkeppniseftirlitið og mál Eimskipa og Samskipa og umfang þeirra. Og fleiri mál getum við nefnt. Auðvitað tel ég að þrátt fyrir að við séum lítið land og stjórnsýslan í raun og veru fámenn þá höfum við verið að gera vel í því að vinna betur að þessum málum af því að við þurfum hreinlega að standa undir því ef við ætlum að vera alvöruþátttakendur í þessu alþjóðlega samstarfi sem við erum í. Nú ætla ég ekki að segja til um — og þess vegna er þetta bráðabirgðaákvæði, þar sem er er lögð mikil áhersla á að farið verði yfir reynsluna af framkvæmd laganna, því að að einhverju leyti erum við að gjörbreyta okkar vinnulagi í þessum málum. En ég vil minna á að við erum auðvitað með gildandi lagaumhverfi og vinnuferlið í kringum það þegar fjárfestingar hafa verið teknar til skoðunar er að þá hefur verið lagt af stað í slíkar rannsóknir til að vega og meta hvort beita ætti þeim neyðarhemli sem yfirleitt er ekki gert. Við erum með þetta lagaumhverfi að fastsetja það með þessum hætti tel ég a.m.k. að auki líkurnar á því að við byggjum upp fagþekkingu, að við byggjum upp kunnáttu og vonandi tökum betri ákvarðanir í kjölfarið.

Frú forseti. Það frumvarp sem við ræðum er afar viðamikið og umfangsmikið og snertir á afar mikilvægum sviðum og þáttum í okkar þjóðlífi. Það kemur inn á hvaða umgjörð við höfum sem lýtur að fjárfestingu erlendra aðila á Íslandi og svo hvaða viðmið, hvaða þætti við leggjum til grundvallar til að meta þjóðaröryggi og allsherjarreglu. Fyrir þjóð sem byggir alla sína velmegun á viðskiptum, frjálsum viðskiptum og mikilvægi frjálsra markaðshagkerfa er er ástæða til þess að rýna þetta frumvarp vel hér í þinginu. En það er líka mikilvægt þegar við erum að ræða um mikilvægi viðskiptaumhverfis fyrir til að mynda erlendar fjárfestingar hvernig á að búa það úr garði, eða bandalags- og vinaþjóðum, hvort sem það er innan Evrópusambandsins, OECD eða NATO. Ég kom inn á það að þetta væri viðamikið mál og það ber þess merki. Greinargerð með frumvarpinu er um 70 blaðsíður. Það er líka umfangsmikið að því leytinu til að það sem lagt er til í frumvarpinu gildissviðið, málsmeðferðarreglurnar, þau matsviðmið sem ráðherra skal taka mið af, er ekki einfalt og hér er augljóslega verið að samþætta margvísleg sjónarmið. Að þessu þarf að gæta nú við meðferð þessa máls. Það er mikilvægt að hafa í huga þegar við erum að ræða um frumvarp eins og þetta sem takmarkar með einhverjum hætti, gefur stjórnvöldum heimild til inngrips inn í viðskipti, frjáls viðskipti, erlenda fjárfestingu, allt frá tilkynningarskyldu og svo í öðru lagi viðskiptaráðstöfun sem er samþykkt með skilyrðum frá ráðherra og yfir í að ráðherra einfaldlega banni tilteknar ráðstafanir, þá er um að ræða inngrip inn í gríðarlega mikilvæg réttindi, stjórnarskrárvarin réttindi sem varða eignarrétt, varða atvinnufrelsi.

Það verður að játa að löggjafinn getur farið langt í því að skilgreina í hörgul hvað teljast t.d. viðkvæm svið. Það verður líka að játa að réttarþróunin á þessu sviði, fjárfestingarýni, er tiltölulega nýtilkomin og allt í kringum okkur er löggjöf nágrannaríkja okkar að taka breytingum. Við sjáum ekki alveg fyrir framtíðina. Að þessu leytinu til finnst mér ekkert óeðlilegt að nánari útfærsla sé í reglugerð. En þetta lýsir áskoruninni sem við erum að fást við með þetta frumvarp. Að hversu miklu leyti getur löggjafinn haft skýrar almennar viðmiðanir og að hversu miklu leyti þarf að eftirláta ráðherra og stjórnvöldum mat á þessum sviðum? Það er rétt sem kom hér fram og hæstv. forsætisráðherra reifaði ágætlega að málið hefur tekið töluverðum breytingum frá því að það var birt í samráðsgátt fyrir tæpum tveimur árum síðan.

Gildissviðið hefur verið þrengt, sérstaklega varðandi skyldurýni sem átti að ná til mikilvægrar tækni. Þetta hefur þýðingu fyrir sprotafyrirtæki og nýsköpunarumhverfið sem skiptir máli og ég kem kannski inn á aðeins seinna. Þá er verið að gera ráð fyrir því að viðkvæm svið verði skilgreind nánar í reglugerð. Það hefur kosti og ókosti eins og ég ætla líka að koma inn á á eftir. Málsmeðferðinni hefur verið örlítið breytt. Þar með er ekki sagt að hún hafi endilega verið einfölduð mikið svona við fyrstu sýn. En nú er betur aðgreint hvað telst til stuttra tilkynninga, sem getur haft mikla þýðingu fyrir einmitt sprotafyrirtæki og nýsköpunargeirann, og hvað telst til lengri tilkynninga. Eins er þá afmarkað þegar um er að ræða lengri tilkynningar í hvaða fasa málið á að fara.

sé í samræmi við það sem aðrar bandalags- og vinaþjóðir og viðskiptaþjóðir eru að gera. Það getur verið til þess fallið að auka tiltrú erlendra fjárfesta frá þessum löndum á íslenskt regluverk, á íslenska stjórnsýslu, það getur gefið þeim fyrirsjáanleika um það hvernig málsmeðferðinni verði háttað.

Það mun flækja málið fyrir erlenda fjárfesta eða draga úr tiltrú þeirra á því hvernig stjórnsýslunni er háttað og til hvers er ætlast af þeim þegar þeir eru að velta fyrir sér fjárfestingarkostum hér á Íslandi. Þetta er mikilvægt atriði. Það ber líka að hafa í huga, og greinargerðin ber þess merki og kom ágætlega fram í ræðu hæstv. forsætisráðherra, að frumvarpinu er ekki ætlað að takmarka erlenda fjárfestingu með almennum hætti. Það er á tilteknum sviðum undir tilteknum skilyrðum sem stjórnvöld geta gripið inn í og gengið hvað lengst, bannað tiltekna fjárfestingu. er rétt að geta þess að erlend fjárfesting á Íslandi er mjög lítil. Hún er ekki mikil. Það er mikið kappsmál fyrir íslenska þjóð og íslenskt samfélag, íslenskt atvinnulíf, að við greiðum götu erlendra fjárfestinga eftir föngum. Til þess hníga öll rök. Það er vissulega áhyggjuefni, eins og rakið er í greinargerð frumvarpsins, að ef frá er dregin fjárfestinga erlendra aðila í áliðnaðinum og lyfjaiðnaðinum þá erum við ekki með mikla erlenda fjárfestingu.

á þessu frumvarpi og frá því að frumvarpið kom fyrst fram í samráðsgátt gerir fyrirvara um nokkur atriði. Það er fyrst almennur fyrirvari og svo nokkur atriði sem ég vil koma inn á og þarfnast nánari skoðunar og athugunar við í þinglegri meðferð málsins. Almennt er mikilvægt að frumvarpið gangi ekki lengra í takmörkunum á erlendum fjárfestingum en nauðsynlegt er til að ná markmiðum frumvarpsins og gætt sé að því að hafa ákvæði laganna eins skýr og hlutlæg og unnt

Það verður því að stíga mjög varlega til jarðar þegar lögfestar eru takmarkanir á framangreindum réttindum og gæta verður að því að skilyrði stjórnarskrárinnar um almannahagsmuni séu uppfyllt. Þá verður einnig að líta til hinnar stjórnskipunarlegu meðalhófsreglu um að ekki skuli ganga lengra við setningu íþyngjandi lagaákvæða en nauðsynlegt er hverju sinni. Í því felst að ef vafi er uppi um það hvort almannahagsmunir krefjist tiltekinnar íþyngjandi lagasetningar þá ber að túlka það borgurunum í hag. Það eru líka nokkur efnisatriði sem ég ég ætla að reifa hér og þarfnast sérstakrar skoðunar við að mati þingflokksins. Það er í fyrsta lagi skilgreining á viðkvæmum sviðum.

Ef við skoðum aðeins nánar 6. tölulið 3. gr., þar sem kveðið er á um framleiðslu eða þróun á annars konar mikilvægri tækni en fellur undir aðra töluliði þessarar greinar,

átt. Svo eru það atriði sem snúa að frumkvæðisrýni ráðherra. Það eru atriði sem veita sennilega of víðtækar heimildir. Það þarf að skoða betur matsviðmiðin í 14. gr., hvort hægt er að skilgreina þau aðeins nánar.

Ég skil þessa löggjöf þannig að við séum að tala hérna um viðkvæm svið, starf á viðkvæmum sviðum, það er talið upp, en það er ekkert sem bannar það að íslensk stjórnvöld heimili fjárfestingar á viðkvæmum sviðum. Það er hins vegar tilkynningarskylda og ákveðið mat sem fer fram sem lýtur að þjóðaröryggi og þá er það ákvörðun ráðherra hvort hann heimili þá fjárfestingu. Varðandi eignarréttinn er það almenningsþörf sem er þar undir og almannahagsmunir í atvinnufrelsinu og svo að sjálfsögðu samningsfrelsi.

til erlendra aðila og sitjum hér eftir sem leiguliðar. En spurningin er þessi: Telur hv. þingmaður og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins, ef hann treystir sér til að svara fyrir flokkinn, hann gerði athugasemdir fyrir hönd flokksins, þetta takmarka erlendar fjárfestingar að einhverju leyti?

þetta frumvarp að mínu mati takmarkar erlenda fjárfestingu í samræmi við efnisatriði frumvarpsins. Það er alveg ljóst. Það er að gjörbreyta fjárfestingarumhverfi og hvernig stjórnvöld taka á því. Ég vil hins vegar koma því að hér

við séum að stilla af hluti eins vel og hægt er, hafa eins skýra löggjöf um þetta efni og hægt er, hafa stjórnsýsluna eins skilvirka og gegnsæja og hægt er og það sé eins lítið af matskenndum atriðum sem veita ráðherra heimild til að byggja sjónarmið á, af því að það getur orðið til þess að vera fráhrindandi fyrir erlenda fjárfesta.

hvað megi betur fara, hvað þurfi að rýna betur, hvað þurfi að skoða betur, til að við náum sem best markmiðum frumvarpsins um að annars vegar séum við með löggjöf sem er ekki til þess fallin að draga úr erlendum fjárfestingum,

Hvað er þjóðaröryggi Íslands? Það er skilgreint í greinargerð. Það eru verndarhagsmunir sem varða friðhelgi yfirráðasvæðis, sjálfstæði og fullveldi Íslands sem og öryggi borgaranna, stjórnkerfisins og mikilvægra innviða samfélagsins, svo sem nánar er tilgreint í þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland. Þetta lýtur að fullveldi Íslands

Ég er algjörlega ósammála því. Ég tel að þetta sé, eins og segir í greinargerðinni, fyrst og fremst að auka gæði erlendra fjárfestinga, sem eykur traust og gæti leitt til þess að erlend fjárfesting myndi aukast á Íslandi. Ef einhver hópur fólks er viðkvæmur fyrir orðstír sínum eru það fjárfestar. Þeir vilja ekki fjárfesta á svæðum þar sem þeir geta orðið fyrir álitshnekki og villta vestrið ræður ríkjum og lögleysa er algjör.

Ég held að við þurfum að horfa á fleiri svið í landinu hvað þetta varðar til að auka erlendar fjárfestingar. Ég get tekið dæmi sem er áhugamál úr mínu kjördæmi sem er þang og þari.

stóð fyrir, Arctic Algae. Ég hitti þar fjárfesti frá Bandaríkjunum og hann var hissa yfir því hversu veikur lagaramminn væri á því sviði sem lýtur að þangi og þara, þessi eina lagagrein, 15. gr. a, annað var það ekki.

styttri tilkynningar vegna tiltekinna fjárfestinga o.s.frv., en svo er það undir stjórnvöldum komið hvernig rýnin verður. Þar liggur vinna stjórnvalda og það liggur ekki alveg fyrir hvernig,

að tilkynna ráðherra um viðskiptasamninga milli erlends aðila og innlends rekstraraðila sé ekki of íþyngjandi fyrir erlenda fjárfesta, að upplýsa um það hvort fjárfesting sem er á viðkvæmu sviði,

Vatnsréttindi og jarðvarmaréttindi eru helstu verðmæti á landi, fullkomnu eignarlandi. Auðvitað á þetta að ná til alls landsins.

þannig að þetta virðist vera hálfútvatnað ákvæði hvað það varðar og mikilvægt að það verði lagað. Einnig er gríðarlega mikilvægt að þetta nái til kaupa og sölu á jörðum. Við getum ekki horft upp á það að fjársterkir aðilar úti í heimi séu að sölsa undir sig stóra landshluta.

gagnvart fjársterkum aðilum sem vilja kaupa hérna land eins og enginn væri morgundagurinn til að auka virðingu sína erlendis. Ég get tekið dæmi að á Englandi er landeignaaðall enn þá það er mikill virðingarvottur og mikill status að eiga land og menn sem geta ekki keypt sér land í heimalandi sínu geta komið til Íslands og keypt það, gengið hér um sveitir og keypt land af fátækum bændum.

og þau lög byggjast á eiga líka við um aðrar greinar, eins og varðandi eignarhald á landi og aðra mikilvæga innviði. Það var ekki út af neinu að við settum lög um það að eignarhald í sjávarútvegi ætti að vera í höndum Íslendinga en ekki einhverra annarra.

erlendar fjárfestingar, síður en svo. Ég held að það gæti verið til bóta fyrir erlendar fjárfestingar og þær myndu jafnvel aukast verði frumvarpið að lögum og þá getum við horft til annarra ríkja. Við erum að setja svipaða löggjöf og er í öðrum ríkjum og mikilvægt að við horfum til þeirra. En það er líka mikilvægt að við sníðum okkur lög og semjum lög sem snúa að íslenskum sérhagsmunum og sérstökum aðstæðum hér á landi og líta til þess að við eigum gríðarlega mikið land sem er óbyggt. Við erum fámenn í stóru landi og við eigum að sjá til þess að það sé í eigu Íslendinga,

sem sýna fram á að löggjöf um rýni erlendra fjárfestinga hafi neikvæð áhrif á erlenda fjárfestingu í viðkomandi ríkjum. Það er mikilvægt að hafa þetta hugfast í þessu sambandi. Hér er verið að skoða tilvik sem varða þjóðaröryggi og allsherjarreglu

Framlagning þessa frumvarps markar nokkur tímamót þar sem tilefni þess er að störfum óbyggðanefndar fer senn að ljúka og þá er ágætt að líta aðeins um öxl og rifja upp forsögu starfa óbyggðanefndar og hins merkilega þjóðlenduverkefnis. Upphaf lagasetningar á þessu sviði má rekja til deilna sem stóðu framan af 20. öldinni um eignarrétt yfir hálendissvæðum landsins, þeim landsvæðum sem einkum hafa verið nefnd afréttir og almenningar. Lengst af snerist umræðan um hvort þessi landsvæði teldust eign aðliggjandi sveitarfélaga, þar sem íbúar þeirra höfðu nýtt svæðin til upprekstrar fyrir búfénað, eða hvort ríkið teldist eigandi landsvæðanna eins og haldið var fram í dómsmálum sem rekin voru eftir miðja síðustu öld um þessi álitaefni. Þann 25. febrúar 1955 kvað Hæstiréttur Íslands upp dóm í máli nr. 103 frá árinu 1953 sem varðaði ágreining um veiðirétt í vötnum og vatnsföllum á Landmannaafrétti. Aðilar málsins voru hreppsnefndir Holtahrepps, Landmannahrepps og Rangárvallahrepps auk eigenda tveggja jarða í síðastnefnda hreppnum, og landbúnaðarráðherra fyrir hönd ríkisins. Af hálfu hreppanna var m.a. byggt á því að þeir ættu beinan eignarrétt yfir afréttunum og veiðirétt þar á þeim grundvelli. Hæstiréttur komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að umræddir hreppar hefðu ekki leitt sönnur að því að þeir hefðu öðlast eignarrétt að Landmannaafrétti, hvorki fyrir nám, löggerninga, hefð né með öðrum hætti, eins og segir í dómi réttarins. Tveimur áratugum síðar, árið 1975, höfðaði íslenska ríkið eignardómsmál þar sem þess var krafist að viðurkenndur yrði eignarréttur ríkisins yfir Landmannaafrétti. Hreppsnefndir Landmannahrepps, Holtahrepps, Rangárvallahrepps og Skaftártunguhrepps tóku til varna fyrir hönd hreppanna og eigenda og ábúenda jarða í þeim og kröfðust þess að viðurkenndur yrði eignarréttur þeirra á afréttunum. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 199 frá árinu 1978, kallaður Landmannaafréttardómur hinn síðari, til aðgreiningar frá fyrri dómnum sem kallaðist Landmannaafréttardómur hinn fyrri, en sá síðari var kveðinn upp 28. desember 1981 og komst meiri hluti réttarins að þeirri niðurstöðu að enginn af aðilum málsins hefði sýnt fram á beinan eignarrétt yfir Landmannaafrétti, hvorki hrepparnir né íslenska ríkið. Í þessum dómi var komist að þeirri niðurstöðu að til væru landsvæði á Íslandi sem enginn hætti. Að fenginni þeirri niðurstöðu, segir svo í dómnum. „Hins vegar verður að telja, að handhafar ríkisvalds, sem til þess eru bærir, geti í skjóli valdheimilda sinna sett reglur um meðferð og nýtingu landsvæðis þess, sem hér er um að ræða, en líta ber til þess, að fyrirsvarsmenn ríkisins hafa viðurkennt „rétt byggðarmanna til upprekstrar og annarra afréttarnota, sem lög eða venjur eru fyrir.“ Í kjölfar þessa dóms, þar sem niðurstaðan var í raun sú að enginn gæti sannað eignarrétt sinn að Landmannaafrétti, var farið að huga að því hvort og þá með hvaða hætti væri rétt að standa að lagasetningu um eignarhald á þeim landsvæðum sem teldust falla í flokka almenninga og afrétta. Tilvitnuð orð Hæstaréttar í dómnum voru túlkuð á þann veg að Alþingi gæti í krafti fullveldisréttarins sett lög um eignarréttarlega stöðu eigenda þessara svæða.

Tryggvi Gunnarsson, hæstaréttarlögmaður og síðar umboðsmaður Alþingis, var ráðinn ritari nefndarinnar. Þegar Gaukur Jörundsson var kjörinn umboðsmaður Alþingis árið 1988 óskaði hann eftir því að verða leystur frá störfum og Allan Vagn Magnússon héraðsdómari var þá skipaður formaður nefndarinnar í hans stað. Nefndin lagðist í talsverðar rannsóknir á því hvernig háttað væri skráningu upplýsinga um eignarhald og afnot af þeim svæðum landsins sem féllu undir hugtökin almenningar og afréttir, aflaði gagna og upplýsinga um slík svæði og greindi álitaefni sem líklegt væri að kæmu upp við umfjöllun um þessi svæði. Þá aflaði nefndin gagna og kannaði úrlausnir Høfjellskommisjonen í Noregi sem starfaði í Suður-Noregi á árunum 1909–1953 og hafði það verkefni að ákvarða mörk eignarlanda og hálendissvæða í eigu ríkisins sem og almenninga. Einnig kannaði nefndin gögn um störf sambærilegrar nefndar sem stofnað var til í Norður-Noregi árið 1971 til að kanna réttindi ríkisins til fjallasvæða á þeim slóðum og nýtingarrétt annarra á þeim. Nefnd þessi bar heitið Utvalget for statseiendom i Nordland og Troms og síðar Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms en hún lauk störfum árið 2004. Þess má geta að í framhaldi af vinnu þeirrar nefndar var árið 2005 stofnað til nefndar sem fjallar um eignarréttarleg álitaefni í Finnmörku, Finnmarkskommisjonen, en hún er enn að störfum. Á grundvelli umfangsmikilla athugana og rannsókna nefndarinnar gerði hún drög að frumvarpi til laga um þjóðlendur og ákvörðun marka þjóðlendna sem hún afhenti þáverandi forsætisráðherra í ársbyrjun 1993. Endanlegt frumvarp var tilbúið árið 1996 og lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, afrétta og þjóðlendna, nr. 58/1998, tóku gildi 1. júlí 1998. Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að þjóðlendulögum kom fram að aukin og breytt nýting á hálendinu kallaði á að settar yrðu skýrar reglur um það hver færi með eignarráð lands þar og væri bær um að taka ákvarðanir um þau málefni. Sem dæmi um þetta var nefndur aukinn fjöldi ferðamanna sem væri farinn að sækja þessi svæði heim og óskir um uppbyggingu aðstöðu fyrir þessa ferðamenn. Þetta var sem sagt í frumvarpi sem varð að lögum 1998. Líkur væru á að ásókn í nýtingu auðlinda í formi jarðefna, vatnsorku og jarðhita á hálendinu myndi aukast og rýmkaðar heimildir erlendra aðila til að fjárfesta og reka slíka starfsemi hér á landi, samanber málið sem við vorum að ræða hér áðan, ítrekaði nauðsyn þess að reglur um eignarráð á þessum landsvæðum væru skýrar. Það má með sanni segja að sú framtíðarsýn sem þarna var sett fram af þáverandi forsætisráðherra, Davíð Oddssyni, formanni Sjálfstæðisflokksins, hafi ræst. Setningu þjóðlendulaga hef ég nefnt sem gott dæmi um að skýr langtímasýn hafi ráðið för við lagasetningu, nokkuð sem stundum hefur skort á hér í þessum sal. Með lögunum var eftirfarandi skipan komið á: Eignarhaldi á landi var skipt í tvo flokka og hugtökin almenningur og afréttur ekki notuð við þá flokkun. Annars vegar er um að ræða eignarlönd sem eru háð einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð þess innan þeirra marka sem lög segja til um á hverjum tíma. Hins vegar eru landsvæði utan eignarlanda þó að einstaklingar eða lögaðilar kunni að eiga þar takmörkuð eignarréttindi, til að mynda beitar- eða veiðiréttindi. Hætt var að nota hugtakið afrétt sem lýsingu á ákveðnu eignarformi lands heldur var það notað sem lýsing á ákveðnum afnotaréttindum, þ.e. beitarréttindum og mögulega fleiri réttindum. Tekið var upp nýtt hugtak fyrir landsvæði utan eignarlanda, hugtakið þjóðlenda. Slík landsvæði voru fyrir gildistöku þjóðlendulaga ýmis nefnd afréttur almenningur, óbyggðir eða hálendi utan eignarlanda. Því var lýst yfir með lögunum að íslenska ríkið væri eigandi lands og hvers konar landsréttinda og hlunninda í þjóðlendum sem ekki væru þegar háð einkaeignarrétti, t.d. á grundvelli laga eða venjuréttar. Settar voru sérstakrar reglur um stjórn og meðferð þjóðlendna en ekki raskað réttindum þeirra sem höfðu nýtt land innan þjóðlendu sem afrétt fyrir búfénað eða haft þar önnur hefðbundin not sem afréttareign fylgja. Þó að lýst væri yfir eignarrétti ríkisins að landi og hvers konar landsréttindum utan eignarlanda voru settar sérstakar reglur um forræði og meðferð þessara réttinda til að undirstrika sérstöðu þjóðlendna og það að hér er ekki um að ræða hefðbundna eign ríkisins. Fer forsætisráðherra samkvæmt þjóðlendulögum með stjórnsýslu og forræði málefna þjóðlendna sem ekki eru með lögum lögð til annarra ráðuneyta. Þá fara sveitarstjórnir með tilteknar heimildir, þ.e. ráðstöfun tiltekinna afnotaréttinda innan þjóðlendna. Ekki voru settar í lögin sérstakar sönnunarreglur eða lagaskilyrði fyrir því að land teldist eignarland í merkingu laganna heldur skyldi það ráðast af almennum sönnunarreglum og réttarheimildum sem færðar væru fram í hverju einstöku tilviki. Stjórnvöldum var falið að hafa frumkvæði að því að greiða úr óvissu um eignarhald á landi með því að skera með skipulögðum hætti úr um það hvar væru eigendalaus landsvæði, þ.e. þjóðlendur, og úrskurða um mörk þeirra gagnvart eignarlöndum, jafnframt að skera úr um mörk afrétta og um önnur eignarréttindi innan þjóðlendna. Sérstakri stjórnsýslunefnd, óbyggðanefnd, var falið að sinna þessu verkefni.

Auk hans sátu í nefndinni sem aðalmenn Karl Axelsson, þá hæstaréttarlögmaður og nú hæstaréttardómari, og Allan V. Magnússon, þá héraðsdómari, sem einnig var formaður nefndarinnar sem samdi frumvarp að þjóðlendulögum. Nefndaskipan frá þessum tíma hefur tekið nokkrum breytingum. Óbyggðanefnd skipti í landinu upphaflega í 11 svæði sem auðkennd voru sem svæði 1–11. Nokkrum svæðanna var síðar skipt upp í fleiri svæði og alls urðu svæðin á meginlandi Íslands 16, en auk þess eru eyjar og sker umhverfis landið 17. svæðið. Nefndin hefur tekið eitt svæði til meðferðar í einu og ágreiningssvæðum á hverju landsvæði hefur svo verið skipt upp í mál. Fyrstu úrskurðir óbyggðanefndar voru kveðnir upp árið 2002 en til dagsins í dag hefur nefndin kveðið upp úrskurði í alls 73 málum á svæðum 1–10C, þ.e. á 15 af 17 svæðum. Þessi 15 svæði taka til alls 95% af meginlandinu. 39,2% lands sem nefndin hefur lokið meðferð á teljast til þjóðlendna en 60,8% eru eignarlönd að teknu tilliti til endanlegrar niðurstöðu dómstóla. Af þeim hluta miðhálendisins sem nefndin hefur lokið meðferð á eru tæplega 86% þjóðlendur en rúmlega 14% eignarlönd. Við úrlausn þjóðlendumála hafa óbyggðanefnd og dómstólar þurft að taka afstöðu til ýmissa grundvallarspurninga á sviði eignarréttar, svo sem um stofnun eignarréttar á Íslandi og varðveislu hans í gegnum aldirnar allt frá landnámi til okkar tíma. Réttarframkvæmd á þessu sviði hefur einnig leitt af sér mikla grósku í rannsóknum fræðimanna á þessu réttarsviði. Á vegum óbyggðanefndar fer fram ítarleg rannsókn á þeim landsvæðum sem til meðferðar eru hverju sinni. Rannsóknin fer m.a. fram með aðstoð Þjóðskjalasafns Íslands en sérfræðingar safnsins framkvæma afar ítarlega kerfisbundna gagnaleit vegna málanna í fjölmörgum skjalaflokkum.

Einnig má nefna að sú skipulagða vinna sem hefur farið fram við gagnaleit á Þjóðskjalasafninu vegna þjóðlendumála hefur haft í för með sér að margvísleg gögn hafa verið skráð nánar en áður og gerð aðgengilegri. Almenn gagnaöflun um sögu jarða og landsvæði er því orðin auðveldari en fyrr og einnig hafa opnast nýir möguleikar í annars konar rannsóknum. Sem dæmi má nefna að gerður hefur verið gagnagrunnur um dómabækur sem er öllum aðgengilegur og hefur nú þegar nýst við ýmsar rannsóknir á sögu og samfélagi fyrri tíma. Óbyggðanefnd hefur nú til meðferðar mál á síðustu tveimur svæðunum, 11 og 12, auk nokkurra mála á eldri svæðum sem byggjast á sérstakri heimild til meðferðar á afmörkuðum skikum sem ekki voru til umfjöllunar á fyrri stigum. Að lokinni umfjöllun um þessi mál hefur nefndin lokið því hlutverki sínu að úrskurða um mörk þjóðlendna og eignarlanda á landinu öllu áætlanir nefndarinnar gera ráð fyrir að það verði á árinu 2025, 27 árum eftir að hún tók til starfa. Það sem ég nefndi hér áðan um norskar fyrirmyndir má sjá hins vegar að það er fremur stuttur tími í samhengi svona mála. Ástæða þess að ég rek hér þessa sögu er að mér finnst mikilvægt þegar þessi mál hafa verið nokkuð til umræðu að hv. þingmenn velti fyrir sér aðdraganda þessa máls, þeirri vinnu sem lá að baki frumvarpi þáverandi hæstv. forsætisráðherra og þeirri langtímasýn sem mögulega hefur gleymst í einstaka deilum um einstaka landsvæði, en gerir það að verkum að þessi löggjöf er að mínu viti og margra fleiri sem til þekkja ein sú framsýnasta sem lögð hefur verið fram hér á þingi á síðari hluta 20. aldar. Efni þessa frumvarps er það að hér er lagt til að felld verði brott úr lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og ákvæði um óbyggðanefnd. Sú breyting taki gildi 1. janúar 2026. Samhliða er mælt fyrir um ákvæði til bráðabirgða um að sams konar reglur gildi um meðferð mála ef kemur til endurupptöku mála sem lokið hefur verið hjá óbyggðanefnd. Mál verði þó ekki tekin til meðferðar á ný ef þrjú ár eru liðin frá uppkvaðningu úrskurðar. Auk þess eru lagðar til eftirfarandi breytingar á lögunum: Að lögfesta að undir hugtakið þjóðlendur falli ný landsvæði sem verða til utan eignarlanda og landsvæði þar sem einkaeignarréttur fellur niður.

Í sjötta lagi verði fjölgað þeim fulltrúum sem sitji í samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna og bætt við fulltrúum þess ráðuneytis sem fer með ferðamál og málefni Vatnajökulsþjóðgarðs. Í sjöunda lagi að bætt verði við reglugerðarheimild laganna heimild ráðherra til að mæla fyrir um umfang auglýsingaskyldu vegna leyfa til að nýta land og landsréttindi í þjóðlendum. Verði þetta frumvarp að lögum

Hins vegar er þetta hlutverk líklegt til að auka tekjur ríkissjóðs þar sem í lögunum er gert ráð fyrir að gjald sé tekið fyrir leyfisveitinguna. Með því að fella brott úr lögum ákvæði um mörkun tekna sveitarfélaga skapast rými fyrir sveitarfélög til að nýta tekjur af leyfisveitingum í þjóðlendum til annarra verkefna innan sveitarfélaga en hingað til hefur það ekki verið mögulegt.

í lok nóvember og þá bárust níu umsagnir. Hv. þingmenn geta kynnt sér efni einstakra umsagna. Þess má geta að á fyrri stigum var gert ráð fyrir að þetta frumvarp yrði umfangsmeira,

kallað á mun meiri vinnu við undirbúning frumvarpsins sem ekki var tími til ef ætlunin væri að taka þessi forgangsatriði fyrir. Eigi að síður er rétt að halda því til haga að þetta tilefni til lagasetningar sem við stöndum nú frammi fyrir, frú forseti, kallar að mínu mati á að hugað sé nánar að eignarhaldi ríkisins í þjóðlendum á landinu öllu sem og samspili þess eignarréttar við einkaeignarrétt landeigenda. Sú meginregla hefur gilt að íslenskum rétti að ef enginn getur sannað rétt sinn til lands eða auðlindar séu viðkomandi réttindi eigendalaus. Á undanförnum áratugum hefur löggjafinn hins vegar stigið stór skref í átt að því að lýsa því yfir að íslenska ríkið sé eigandi eigendalausra verðmæta,

Sú stefna hefur því orðið ofan á að eignarhald lands og auðlinda sem ekki eru í einkaeigu skuli vera í höndum ríkisins. Alþingi hefur aftur á móti ekki lýst með berum orðum yfir eignarrétt að almenningum stöðuvatna, eigendalausum vatnsréttindum samkvæmt vatnalögum frá árinu 1923 eða eigendalausum auðlindum samkvæmt lögum

Í þessu frumvarpi sem ég mæli hér fyrir er lagt til að lýst sé yfir eignarrétti ríkisins að almenningum í stöðuvötnum, en ég tel mikilvægt að við hugum vandlega að því hvort með frekari lagasetningu verði mælt svo fyrir um að íslenska ríkið sé eigandi allra eigendalausra verðmæta hér á landi. Það er hins vegar dýpri umræða sem við förum ekki í í tengslum við þetta mál

Í Noregi er konungur sem afhenti fylgismönnum sínum land. Ísland var numið af landnámsmönnum, þeir stikuðu út sitt land og námu það og fyrirmyndin í Noregi á ekki við, hvað þá í Mið-Evrópu.

að handhafi ríkisins geti í skjóli valdheimilda sinna ráðið meðferð og nýtingu þeirra verðmæta sem eru á Mývatnsbotni og í almenningum.

þannig að ég stend við fyrri orð mín, ég tel þetta afar framsýn lög sem sett voru á sínum tíma. Þau voru einmitt sett með langtímasýn að leiðarljósi. En að sjálfsögðu hafa ýmis mál komið upp sem þarf að takast á við. Hv. þingmaður spyr: Er verið að leggja niður óbyggðanefnd? Já, en eins og ég fór yfir í minni framsögu er gert ráð fyrir því að ef upp koma mál innan þriggja ára verði skipuð ad hoc óbyggðanefnd sem taki á slíkum málum og þar með teljist málinu lokið, en föst starfandi nefnd verði ekki til staðar. Síðan hvað varðar almenninga stöðuvatna þá liggur það fyrir að samkvæmt vatnalögum, samkvæmt túlkun Hæstaréttar á vatnalögum, eru almenningar stöðuvatna eigendalausir. Það er afar ólíklegt að nokkuð geti sýnt fram á að hann eigi réttindi í þeim umfram það sem mælt er fyrir um í lögum. í lögum. Þetta rímar að sjálfsögðu við það markmið þjóðlendulaga að útrýma eigendalausu landi. Það er ekki æskilegt að hafa eigendalaus svæði því að þá er enginn til þess bær að taka ákvarðanir um ráðstöfun eða nýtingu þeirra. Tökum bara auðlindalögin sem dæmi.

Varðandi almenninga stöðuvatna þá segir í Mývatnsdóminum að handhafar ríkisvalds geti í skjóli valdheimilda sinna ráðið meðferð og nýtingu þeirra verðmæta sem þar eru innan almenninganna.

það er einfaldlega ekki þannig. Ég tel að þetta sé algjörlega óþarft ákvæði og gott dæmi um það þegar ríkið þarf að gnæfa gjörsamlega yfir öllu og þetta getur skapað vandræði fyrir bændur sem eiga kannski réttindi þarna

málum. Hv. þingmaður nefnir Mývatnsdóminn og ég nefndi hér áðan Landmannaafréttardóminn síðari þar sem komu upp svipuð sjónarmið þar sem okkar fremstu fræðimenn, sem hv. þingmanni þykir kannski ekki mikið til koma, töldu rétt að hér yrði að bregðast við. Hættan er sú ef þú ert með eigendalaust land — að hver sem er geti numið það og nýtt sér það og skapað sér þar með ákveðin réttindi í gegnum hefð sem er ekki endilega sanngjarnasta leiðin í nútímasamfélagi, bara svo að við horfumst í augu við það að við erum ekki stödd á landnámsöld eins og hv. þingmaður fór hér yfir áðan. Dómar og úrskurðir hafa í raun skýrt betur og tryggt betur réttindi bænda til nýtingar lands á afréttum. (Gripið fram í.) Þannig að ég get ekki tekið undir þetta. Með þessu frumvarpi er verið að leggja til að almenningar stöðuvatna séu felldir undir leyfisveitingareglur þjóðlendulaga sem tryggja þá að gætt sé jafnræðis, að eðlilegt endurgjald fáist fyrir nýtingu og að sama skapi er tryggt að ef einhver á réttindi í almenningum stöðuvatna umfram þau sem leiða af lögum og getur sýnt fram á það, heldur hann þeim óskertum. Þetta er ekki mjög flókið að mínu viti, herra forseti, og snýst um það að við séum að tryggja ákveðið jafnræði gagnvart því hvernig við umgöngumst land og landréttindi.

og hillir nú loksins undir að því ljúki á næsta ári, eins og lagt er til í þessu frumvarpi. Í aðdraganda þjóðlendumálsins á níunda áratugnum var rætt um að eðlilegt væri að skýra mörk svokallaðs einskismannslands á hálendinu sem og í einhverjum tilvikum einnig eignamörk afrétta. Ég tek undir það með hæstv. forsætisráðherra að það er rétt að það var alveg skýr langtímasýn þegar þessi lög voru sett á sínum tíma en hins vegar beygðu menn mjög fljótlega af leið í þeim efnum að mínu mati og því miður þá hafa kröfugerðir ríkisins að ég vil meina og hafa margir tekið undir það, í andstöðu við upphaflegan tilgang þessarar vegferðar sem hófst fyrir 26 árum, eins og ég nefndi hér. Málsmeðferðin sem hefur verið viðhöfð í mörgum tilvikum verið óásættanleg. Það er bara staðreynd sem við þurfum að horfast í augu við og mjög margir sem hafa komið að þessum málum hafa talað í sömu veru. Kröfugerðirnar voru því miður oft á tíðum úr hófi og þar eru nýjustu dæmin skýr; krafa ríkisins um að allar Vestmannaeyjar og Heimaey að hluta,

sem hefur átt sér stað í þessu ferli, að menn eru komnir algjörlega fram úr sér, ég held að það sé alveg ljóst. Menn eiga að horfast í augu við það. Við getum einnig nefnt nokkur dæmi frá Norðausturlandi.

Ég verð því að segja, herra forseti, að framganga ríkisins hefur þannig ekki verið í anda þess samstarfs sem bændur og ríkisvaldið áttu í aðdraganda málsins. Ekki má gleyma því að bændur voru ekkert ósáttir við það að farið var af stað í þessum efnum. Þeir vildu að sjálfsögðu eyða óvissu og voru því ekki mótfallnir þessum lögum í upphafi. Ég Ég verð að segja að þessi aðdragandi málsins er ekki í samræmi við tilgang laganna sjálfra sem fyrst og fremst var að tryggja eignamörk bújarða þannig að hvergi leiki vafi á um hann, þ.e. eignarrétt jarðeigenda. Það átti enginn von á því að ríkið myndi gera kröfur í þinglýstar jarðir. En það varð hins vegar raunin, herra forseti. Það er náttúrlega mjög sérstakt að sönnunarbyrðin skuli í sumum tilfellum vera lögð á landeigendur. Slík málsmeðferð er í raun og veru í fullu ósamræmi við almennan refsirétt. Þar er sönnunarbyrði sektar á höndum ákæruvaldsins en ekki öfugt, eins og við vitum. Ég verð því að segja, herra forseti, að málaferli óbyggðanefndar hafa því miður stuðlað að sundrungu. Það hefur aldrei ríkt eining um þetta mál innan stjórnmálanna, ekki innan stjórnmálaflokka og ekki innan ríkisstjórnarflokka. Þrátt fyrir það er haldið áfram. Þetta mál snýst ekki bara um landsvæði heldur snýst það um fólk sem hefur þurft að verja sig gagnvart ríkisvaldinu

þá keypti framtaksríkt fólk 63 eyjar á Breiðafirði sem voru settar á sölu

á sem mest land, það sé nokkurs konar þjóðareign. Ég held að allir hafi skilning á því að mikilvægt sé að skilgreina hálendi landsins, þetta svokallaða einskismannsland, sem eign allra landsmanna

Það skrifast á ríkisvaldið og embættismenn óbyggðanefndar og þær óbilgjörnu kröfur sem haldið hefur verið til streitu frá upphafi. Auðvitað átti löggjafinn að grípa strax inn í þegar ljóst var hvert var verið að stefna og strax hefði átt að stöðva þær forsendur, málsmeðferð og aðferðafræði sem embættismenn óbyggðanefndar viðhöfðu gagnvart bændum og öðrum landeigendum. En þarna skorti bara löggjafann vilja og kjark. Það var margsinnis búið að benda á þessa hluti. Ég vil minna þá á það hér í þessari umræðu að einn fremsti lagaprófessor landsins sagði á sínum tíma að lögin um óbyggðanefnd væru óþörf, að framkvæmd þjóðlendulaganna orkaði tvímælis og vafasamt að hún stæðist stjórnarskrá. Einstaka lögmenn hafa einnig sagt að þjóðlendulögin væru brot á stjórnarskránni og sumir hverjir hafa kallað kröfugerðir ríkisins grimmar.

og engin dæmi voru um að gerðar hefðu verið athugasemdir við eignarhaldið svo vitað væri þangað til þar til ríkisvaldið kemur fram undir merkjum óbyggðanefndar með fullar hendur fjár frá skattgreiðendum til að standa straum af endalausum málaferlum gagnvart bændum og að farið var að vefengja slíkar heimildir. Bændasamtökin gerðu ekki athugasemdir við lögin á sínum tíma en upphaflegi tilgangur þeirra var, eins og áður segir, að ríkið tæki upp svokallaðar einskismannsjarðir. Ráðamenn gáfu þau loforð í upphafi að ekki yrði gengið á þinglýstar eignir bænda. Annað kom síðan í ljós og má þar nefna þegar úrskurðað var bændum í hag gegn ríkinu, bæði hjá óbyggðanefnd og í Héraðsdómi Austurlands. Ríkið áfrýjaði síðan til Hæstaréttar þar sem rétturinn taldi að þinglýsing bænda væri ekki sönnuð að fullu. Ég leyfi mér að fullyrða, herra forseti, að þetta var ekki vilji löggjafans á sínum tíma. Það var ekki lagt upp með svona aðför að þinglýstum jarðeignum bænda. Bændasamtökin eru því ekki par hrifin af þessum vinnubrögðum

Einstök sveitarfélög hafa einnig ályktað um hörkuna í vinnubrögðum óbyggðanefndar. Það hafa auk þess verið haldnir stórir fundir á vegum bænda um kröfu ríkisins, eins og í Austur-Skaftafellssýslu og á fleiri stöðum. Þar lýstu ráðherrar og þingmenn því yfir að ef þinglýstar eignir yrðu teknar af mönnum myndu þeir breyta þjóðlendulögunum. Það var hins vegar ekki staðið við það og það hafa þeir ekki gert og ekkert var að marka slíkar yfirlýsingar. Á fundinum var því haldið fram að kröfugerð óbyggðanefndar fyrir hönd ríkisins hefði farið algjörlega úr böndunum og væri í engu samræmi við það sem þjóðlendulögunum var ætlað. Þingmenn viðurkenndu þetta en gerðu ekkert í málinu. Þetta mál snýr ekki bara að bændum eða landeigendum heldur snýr það að því að hér er um stjórnarskrárvarinn eignarrétt að ræða, þinglýstan eignarrétt sem ríkisvaldið fór síðan að vefengja. Það gerist ekki í hinum vestræna heimi en það gerðist á Íslandi og hvað sjávarjarðirnar varðar sem óbyggðanefnd hefur nú snúið sér að þá hafa verið færð óyggjandi rök fyrir því að svæðið innan netlaga tilheyri viðkomandi jörð og sé hluti hennar. eru afar sterk rök fyrir því að jarðirnar eigi hlutdeild í auðlindinni utan netlaga. Landhelgi Íslands er miðuð við stórstraumsfjörumál. Því eru eignarlönd jarða ótvíræður hluti af sameiginlegri auðlind sjávarins. Auk þess fer verulegur hluti af uppeldi ýmissa nytjastofna fram á grunnsævi innan netlaga og skapar þar með tilkall til ítaka við nýtingu, enda er hafið og lífríki í því á hreyfingu milli netlaga og ytra svæðis. Ýmis þekkt fiskimið tilheyra ávallt tilteknum jörðum, enda var útræði eða heimræði sérstakur matsliður í fasteignamati. Óbyggðanefnd hefur í sumum málum gengið lengra í kröfum um sönnunarreglur en almennt gildir og lagt svo þunga sönnunarbyrði á landeigendur að það er brot á bæði meðalhófsreglu og jafnræðisreglu. Það að ríkið skuli vera að gera kröfur með þessum hætti og hreinlega taka land af landeigendum sem þeir eiga þinglýst minnir á aðferðir í fyrrum ráðstjórnarríkjunum. Það verður að halda því til haga hér að það er samdóma álit bænda að ríkið hafi beitt mikilli hörku í þjóðlendumálunum almennt, enginn hafi búist við þessari hörku af hálfu ríkisins.

sem hafa þinglýstar heimildir fyrir sínum jörðum. Ég þekki dæmi þess að bændur í Meðallandi hafi keypt jörð sem var um 5.000 hektarar þegar þeir greiddu fyrir hana á sínum tíma og nú hefur Landgræðslan til skoðunar að hefja mál gegn þeim og telur þessa ágætu bændur einungis eiga 400 hektara af þessum 5.000. Það er því umhugsunarefni á hvaða vegferð ríkisvaldið er almennt þegar kemur að landamálum. Svo vitum við það öll að ríkið er nú ekki besti landeigandinn.

Það á að leggja hana niður á næsta ári og ég ætla að vona að það verði sannarlega þannig. Það hefur nú áður staðið til að leggja þessa nefnd niður. Hún átti nú einungis að starfa í nokkur ár þegar hún var sett á laggirnar fyrir 26 árum.

Þannig að ég vona svo sannarlega að ríkisvaldið hafi lært af þessari vegferð sinni og ég fagna því að þetta frumvarp liggi hér fyrir og við sjáum fyrir endann á þessari vegferð, sem því miður hefur ekki gengið eins og lagt var upp með í upphafi.

fyrir sína ræðu sem var mjög mikilvægt innlegg í þessa umræðu og tek heils hugar undir það sem þar kom fram. Ég hef sjálfur heyrt ófáar sögur svipaðs eðlis þar sem fólk er gjörsamlega orðlaust yfir hörku

stundað búskap á sínu landi og síðan lendir það í því að fá kröfugerð frá fjármálaráðherra

Það er ekki nóg að fara bara á hálendið. Það sem mig langar að spyrja hv. þingmann að er þetta: Veit hann dæmi þess að fólk ætli að reyna að sækja rétt sinn fyrir dómstólum í krafti þess að eignarrétturinn er friðhelgur? Það er alveg kristaltært í mínum huga að ríkisvaldið í þjóðlendumálum hefur fótumtroðið þessa friðhelgi aftur og aftur. Það væri gott að heyra álit hv. þingmanns á því hvort fólk ætli að beita einhverjum úrræðum sér til varnar.

Ég veit nú ekki til þess að það hafi verið gert. En það er alveg rétt sem hv. þingmaður segir að það er búið að halda hér víðs vegar um landið fundi meðal landeigenda og bænda sem sem allir hafa verið á sama veg, menn hafa verið mjög óánægðir með þessa framgöngu, þetta hafi verið með þeim hætti að beygt var af leið

þetta í upphafi og vildu eyða þessari óvissu og bændur vilja almennt eyða óvissu þegar kemur að landamerkjum. Það var einungis talað um að þessi lög ættu að vera í gildi í örfá ár. Síðan þekkjum við söguna og hvernig hún hefur þróast.

að það var þannig í upphafi, að bændur og þeir sem voru að verja sig þurftu sjálfir að standa straum af málskostnaði. Það var það fyrstu árin en síðan var því breytt.

henni hugnist það ekki að fara að sölsa undir sig eyjar og sker og nefndi sérstaklega Vestmannaeyjar í þeim efnum. Ég veit að fjármálaráðherra er að fara yfir þetta samviskusamlega og með hvaða hætti hún getur komið að þessu máli. Það er ekki alveg einfalt en sú

að ég vona svo sannarlega að menn hafi lært af þessu ferli og það er ánægjulegt að nú hillir undir að þessum málum sé að ljúka. Ég var persónulega á móti því að fara í þessa vegferð gagnvart sjávarjörðunum, eyjum og skerjum og greiddi atkvæði gegn þessari auknu lagaheimild sem nefndinni var færð fyrir ekki svo löngu síðan. En þetta er veruleiki sem blasir við og auðvitað er maður hugsi yfir því á hvaða vegferð ríkisvaldið er almennt þegar kemur að jörðum. Eins og ég nefndi með þetta dæmi úr Meðallandinu, að ríkisvaldið skuli vera valda

og svo afrétta og almennings, enda er heiti laganna lög um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Það var ekkert endilega nauðsynlegt að búa til nýtt eignarréttarlegt form, þjóðlendur, yfir það sem var áður almenningur. Það var í rauninni ekki aðalatriðið.

laga reyndist það ekki alveg vera í samræmi við uppleggið. Þá voru það ekki hagsmunir ríkisvaldsins í kröfugerð sinni að eyða óvissu heldur má eiginlega segja að það hafi miklu frekar orðið að hagsmunamáli fyrir ríkisvaldið að þjóðlendur yrðu sem stærstar

Þetta var niðurstaðan og þetta er sú óheillasaga þessa máls í 26 ár sem við höfum búið við. Í stað þess

að því leytinu sem réttindi í þeim leiða af lögum nema að því leytinu til að aðrir geti sýnt fram á annað. Ef þetta væri svona einfalt, herra forseti, þá hefði ríkið einfaldlega getað sett slík lög 1998: Það sem enginn á, það á ríkið. Það sem er í þessu atriði og ég staldra við er: Er einhver ágreiningur um mörk almenninga í stöðuvötnum? Hefur reynt eitthvað sérstaklega á það?

ríkisvaldið í krafti valdheimilda sinna allar leiðir til að setja reglur um ráðstöfun eða nýtingu auðlinda sem er að finna í almenningum stöðuvatna. Og af hverju ætli það sé að við höfum hérna fiskveiðistjórnarlöggjöf? Það er til sönnunar á þessu máli.

Og svo leiðir af öðrum breytingum því samfara að 10. gr. a laganna falli niður. Hér er einfaldlega verið að leggja það til að óbyggðanefnd hætti allri málsmeðferð um landsvæði utan meginlandsins.

Hver er óvissan sem er ríkjandi, óvissa sem er þannig að það varði almannahagsmuni, að það þurfi að fá úr því skorið með málsmeðferð fyrir óbyggðanefnd? Slíkt er hreinlega ekki uppi. Það sést á kröfugerð ríkisins í þessu máli að ríkið er ekki með neinar upplýsingar um það hvernig eignarhaldi eyja, hólma og skerja er háttað eða hefur a.m.k. ekki haft fyrir því að afla sér þessara upplýsinga.

Og hvað gerir þá ríkisvaldið í sinni kröfugerð? Það gerir kröfu um að eignast allar eyjar, hólma og sker, bara til að vera alveg visst um að það geti sölsað undir sig allt þetta svæði.

Þess vegna er langbest að löggjafinn taki af skarið með þessum hætti og einfaldlega kveði á um að þessari málsmeðferð skuli hætt.

hann getur höfðað viðurkenningarmál fyrir dómstólum til að fá úr einhverri óvissu eða ágreiningi skorið. Ef ríkisvaldið

hætt að draga þá inn í óþarfa málsmeðferð, málsmeðferð sem er ekki til þess fallin að leysa nein vandamál, þvert á móti, hún er til þess fallin að búa til vandamál, búa til áralangar deilur fyrir bæði óbyggðanefnd og fyrir dómstólum. Það er sérstakt, herra forseti, fyrst við erum að ræða þetta mál, að þegar lögum á Alþingi var breytt 2020 þá var það með sérstöku sérákvæði sem kvað á um að óbyggðanefnd væri heimilt að ákveða aðra málsmeðferð við eyjar, hólma og sker en hefði gilt á meginlandinu.

stöðu sem uppi er annars vegar varðandi meginlandið og svo hafsvæði landsins. Svo eru önnur atriði sem komu fram í þessari ágætu greinargerð og þá segir, með leyfi herra forseta: „Í mörgum tilvikum getur verið um að ræða að eignarréttindi á eyjum og skerjum fylgi jörðum á meginlandinu, einkum sjávarjörðum.“ Þetta var alveg ljóst í huga löggjafans á þessum tíma.

þetta myndi reynast gríðarlega kostnaðarsamt, gríðarlega umfangsmikið og flókið og það væru fáar eignarheimildir mögulega sem hægt væri að styðja við.

að það hafi verið slík álitaefni uppi hjá dómstólum fyrir setningu þjóðlendulaga, nú eða eftir hana, að það kalli á þá málsmeðferð þar sem er

því að þær forsendur sem lágu til grundvallar við setningu þjóðlendulaga, um mikilvægi þess að eyða óvissu og skera úr um ágreining, eru hreinlega ekki til staðar. Þær eru hreinlega ekki til staðar. Og það kemur eitthvað fram hér og það er meingallað eins og sést á kröfugerð ríkisins í þetta svæði.

og svo er eitthvað aðeins undanþegið, Heimaeyjarnar yfirleitt, að hún sé vegna þess að þeir treystu sér ekki að beita heimildunum til að krefja landeigendur um að gera kröfur og gera grein fyrir eignum sínum gagnvart ríkisvaldinu vegna þess að það er brot á meðalhófi, það er brot á friðhelginni og í þriðja lagi og ekki síst

Ég bara lýsi yfir áhuga á þessu máli, þessari breytingartillögu og vildi vekja máls á því hvort það væri grundvöllur þar fyrir. Ég tek algjörlega heils hugar undir það að

sem varaði við því að ríkið gæti snúið við sönnunarbyrðinni með þessum hætti, að ef það væri eitthvað óljóst í eignarskjölunum þá ætlaði ríkið að stinga sér inn í það og segja: Þú getur ekki sannað að þú eigir þetta og þess vegna ætla ég að eiga þetta. Áður fyrr var pappír dýr og blek var dýrt og menn voru ekki að skrá niður það sem var augljóst, menn spöruðu það við sig. Það kann að vera að einhver eignaskjöl á eyjum, hólmum og skerjum séu óljós af því að það var algjörlega augljóst hvernig eignamörkin voru. Menn þurftu ekki að skrá það niður,

Ísland, sem er algerlega einstakt í sinni röð, var numið af landnámsmönnunum og konum þannig að menn stikuðu sitt land. Um það fjallar Landnámabók.

stendur í landbrigðabálki Jónsbókar. Það er grundvallarregla í íslenskum eignarrétti á landi. Landamerkjalögin árið 1882, það tók 38 ár að fá þau samþykkt. Þeir voru að berjast við það ár eftir ár að leggja þetta fram.

þm. Birgi Þórarinssyni og ég er búinn að heyra sjálfur margar sögur um það hvað fólk er gjörsamlega orðlaust yfir því þegar ríkið er að krefjast þess að það eigi hluta af landi

setja það sem stendur í Jónsbók í landamerkjabréfið og þannig var vatnshallareglan komin þarna inn. Áður treystum við á að hún væri í Jónsbók.

Hvað hefði gerst ef þær deilur hefðu verið leystar með úrskurði og dómi um að annar aðilinn ætti Víðistaðafjall? — Ég held að það heiti örugglega það, þetta ákveðna fjall sem ég er að tala um.

Það hefur hins vegar verið ítrekað fyrir Hæstarétti að svo er ekki. Hæstiréttur hafnaði þeirri túlkun og þar vitna ég til dóms sem féll árið 2008. Það mál var höfðað á því að lögin hefðu eingöngu átt að taka til hálendisins og suðvesturhornið hefði átt að falla utan við gildissvið laganna en Hæstiréttur hafnaði því og sagði ótvírætt að lögin tækju til alls lands, hvort sem er á hálendi Íslands eða utan þess.

Niðurstaða dómstólsins var að þetta bryti ekki gegn mannréttindasáttmála Evrópu og kæru um brot á 1. gr. við viðauka nr. 1, um vernd eignarréttar, var hafnað.

þannig að ég verð að segja það, herra forseti, að ýmsu hefur verið haldið fram sem mér finnst nú mikilvægt að sé fært til réttari vegar og ítreka þá afstöðu mína að þessi lagasetning var vissulega framsýn. Það er hins vegar mikilvægt að verkinu verði lokið. Hér hefur líka verið rætt mikið um kröfugerðir en minna um niðurstöður, niðurstöður óbyggðanefndar. Kröfugerðir fjármálaráðuneytisins eru eitt en það er niðurstaðan sem skiptir máli í þessu. Ég ítreka það að ég lít á þetta frumvarp sem mjög mikilvægt skref í því að ljúka þessum málum. Ég vil líka segja að sú breytingartillaga sem hér var boðuð, um að hætta hætta umfjöllun um eyjar og sker, finnst mér harla kúnstug, satt að segja, herra forseti, í ljósi þess að við hljótum að láta eina reglu gilda um landið allt. Eyjar og sker eru hluti af landinu öllu eins og aðrir landshlutar þannig að ég held að við séum komin út á hálan ís, satt að segja, þó að einhverjir hv. þingmenn, og það er fullkomlega eðlilegt, kunni að hafa efasemdir um bara markmið þjóðlendulaganna frá upphafi og gildi þeirra og því hefur verið haldið fram líka og ég virði þá afstöðu. En sé ætlunin að standa með markmiði þessara laga og að ljúka þessu verki þá get ég ekki fallist á að það verði horfið frá því að fjalla um eyjar og sker og ég get ekki fallist á það

Í frumvarpinu er lagt til að skýringu á fjarheilbrigðisþjónustu verði bætt við lögin ásamt frekari skýringum á þeirri þjónustu sem flokkast þar undir. Tilgangurinn er að skýra og samræma hugtakanotkun um fjarheilbrigðisþjónustu og stuðla að sameiginlegum skilningi á eðli, eiginleikum og nýtingarmöguleikum slíkrar þjónustu. Í frumvarpinu eru settar fram skilgreiningar á því hvaða þjónusta, tæknilausnir, verkefni og verklag falla undir hugtakið fjarheilbrigðisþjónusta. Frumvarpið er í samræmi við gildandi stefnu ráðuneytisins um stafræna heilbrigðisþjónustu sem byggist á þremur meginmarkmiðum; að virkja einstaklinginn sem þátttakanda í eigin meðferð og heilsueflingu, auka samhæfingu milli kerfa og styðja við nýsköpun og eflingu vísinda og rannsókna. Þeim markmiðum á m.a. að ná með því að tryggja stöðuga þróun og markvisst samstarf í þágu bættrar heilbrigðisþjónustu. Mikil tækniþróun hefur orðið á síðustu árum og miklar framfarir hafa átt sér stað í fjarheilbrigðisþjónustu sem er ört vaxandi hluti almennrar heilbrigðisþjónustu. Gildandi löggjöf þarf að taka mið af þeirri þróun og styðja við hana til að fjarheilbrigðisþjónustan nýtist til fulls við samskipti, greiningu, meðferð og við veitingu fjölbreyttrar þjónustu við sjúklinga.

Með frumvarpinu er ætlunin að tryggja að sjúklingar, heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðisstofnanir fái notið þeirrar hagkvæmni sem í fjarheilbrigðisþjónustu felst. Með fjarheilbrigðisþjónustu er hægt að nýta betur mannauð, efla samvinnu milli stofnana og landsvæða, auka hagkvæmni, gera þjónustu aðgengilega óháð búsetu og stuðla að nýsköpun. Með aukinni fjarheilbrigðisþjónustu má einnig auka framboð af fjölbreyttri þjónustu til að koma til móts við mismunandi þarfir sjúklinga og nýta fjölbreytta menntun og reynslu heilbrigðisstarfsmanna. Notkunarmöguleikar fjarheilbrigðisþjónustu eru fjölmargir og þróunin á þessu sviði er hröð. Ljóst er að ávinningurinn af árangursríkri innleiðingu fjarheilbrigðisþjónustu er ótvíræður fyrir sjúklinga, fyrir heilbrigðisstarfsmenn, heilbrigðisstofnanir og samfélagið í heild. Til þess að svo megi verða þarf að tryggja lagastoð fyrir slíkri þjónustu og stuðla að sameiginlegum skilningi á því hvernig nýta eigi fjarheilbrigðisþjónustu til að tryggja gæði þjónustunnar og öryggi sjúklinga sem er tilgangur þessa frumvarps. Áframhaldandi innleiðing fjarheilbrigðisþjónustu er þannig liður í því að mæta þeim áskorunum sem við stöndum frammi fyrir í heilbrigðisþjónustu með breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar og aukinni eftirspurn eftir þjónustu.

og af öðrum lýðfræðilegum þáttum eins og þeim að við erum að eldast sem þjóð og lífslíkur við fæðingu hafa

um að veita aðgengi að heilbrigðisþjónustu. Áframhaldandi innleiðing fjarheilbrigðisþjónustu er þannig liður í því að mæta þessum áskorunum. Í frumvarpinu er einnig lagt til að heilbrigðisstofnunum, sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmönnum og öðrum sem veita heilbrigðisþjónustu verði áfram gert skylt að uppfylla fyrirmæli um upplýsingaöryggi við skipulagningu og veitingu fjarheilbrigðisþjónustu. Þannig stuðlum við að öruggri notkun tæknilausna við veitingu fjarheilbrigðisþjónustu til að tryggja vernd viðkvæmra upplýsinga og hagsmuni þeirra sem nýta sér þjónustuna. Það þýðir jafnframt að gerðar eru sömu kröfur til fjarheilbrigðisþjónustu og gerðar eru almennt til annarrar þjónustu og til samskipta heilbrigðisstarfsmanna og sjúklinga, svo sem að fyllsta öryggis sé gætt við skráningu, meðferð og vistun gagna sem innihalda viðkvæmar

inn í lög um heilbrigðisþjónustu sem hér er jafnframt lagt til að falli niður. Í millitíðinni skilaði heilbrigðisráðherra skýrslu til Alþingis

Þetta er hvorki stórt né veigamikið frumvarp, en mikilvægt vegna þess að hér er verið að koma inn skilgreiningum sem eru nauðsynlegar til að greiða veg

„Með fjarheilbrigðisþjónustu er hægt að nýta betur mannauð, efla samvinnu milli stofnana og landsvæða, auka hagkvæmni, gera þjónustu aðgengilega óháð búsetu og stuðla að nýsköpun.

Við þurfum samt alltaf að bæta það og endurskoða. Í aðgerðaáætlun sem var sett í tengslum við heilbrigðisstefnu sem gildir til 2030

eins og á fjarsamráði, fjarvöktun, myndsamtali, netspjalli og hjálparsíma, og velferðartækni. Þetta þarf allt að vera á hreinu þegar farið er í þessa þjónustu.

Það hefur einmitt verið talað um að það hafi verið erfitt að manna fagmenntaðar stöður í heilbrigðisgeiranum á mörgum stöðum, eins og lækna og hjúkrunarfólks,

og hafa þá stuðning af kollegum á öðrum svæðum, hvort sem það er í heimahéraði eða bara á Landspítalanum sem er háskólasjúkrahúsið okkar. Fjarheilbrigðisþjónusta kemur þó aldrei í stað fyrir þjónustu í heimabyggð. Hún getur þó brúað bilið í mörgum tilfellum og fækkað dýrum ferðum fólks á milli landshluta í leit að þjónustu. Ég vil t.d. nefna dæmi um fólk sem býr inni á hjúkrunarheimilum og getur ekki eða á erfitt með að komast á milli landshluta til lækna og sérfræðinga.

en fjarheilbrigðisþjónusta getur stuðlað að jöfnu aðgengi að heilbrigðisþjónustu. En það er ekki bara fjarheilbrigðisþjónusta —

Það eru náttúrlega margir sem á hjúkrunarheimilum um allt land eða bara inni á sjúkrahúsum sem eiga aðstandanda annars staðar, jafnvel í öðrum löndum, og notað hefur verið tæki

Ég held að þetta geti verið til bóta og við þurfum að gera meira af þessu og við þurfum líka alltaf að vera að endurskoða heilbrigðislög og lög um heilbrigðisþjónustu út frá tækninýjungum. Við þurfum líka að verjast einhverju sem getur ráðist á þetta kerfi. Við þurfum að læra að nýta okkur gervigreindina í þessu sambandi. Ég get ekki nefnt neitt dæmi um hvað það ætti að vera en við þurfum alla vega að skoða það sem er í gangi í þeirri tækni og í þessari þróun til að jafna þjónustu um allt land. Það er ekki bara að þetta nýtist innan okkar landamæra heldur er hægt að nýta þetta til að hafa samband við sérfræðinga erlendis frá ef við erum kannski með eitthvert tilfelli sem er mjög sérstakt hérna. Ég veit að þetta er mikið notað en ég held að það sé þörf á að nýta þetta enn betur og þess vegna fagna ég þessu frumvarpi. Við eigum alltaf að vera vakandi fyrir að móta okkar lög og reglur sem best til að jafna aðgengi að heilbrigðisþjónustu um allt land.

og verður áskorun, ekki bara á Íslandi heldur víða um heim, að manna þessar stöður. Þess vegna held ég að þegar við getum náð að búa til góðan ramma utan um fjarheilbrigðisþjónustuna og tileinkað okkur hana, það er kannski líka það sem þarf að gerast að fólk þarf að tileinka sér þessa þjónustu eins og allt annað, getur það kostað talsverða fjármuni í upphafi upphafi dags, eins og sagt er, að útbúa það með þeim hætti svo tilhlýðilegt sé, ekki síst með tilliti til upplýsingaöryggis, sem ég held að sé afar mikilvægt.

Við þekkjum alveg að það eru nokkur verkefni af ýmsum toga sem hafa verið sett af stað, bæði þegar kemur að heilbrigðisþjónustu og kennslu og öðru slíku, sem byggjast á fjarþjónustu. En það sem ég sé dálítið fyrir mér í þessu er að

upplifa ákveðna samfellu af því að þú ert að tala við sama aðilann í staðinn fyrir að í dreifbýlinu er það mjög oft þannig að það kemur nýr og nýr læknir með einhverju millibili, tæplega er hægt að segja að það sé reglulegt,

hef ég gjarnan fengið einhverja tölvupósta í framhaldinu þar sem fólk vill endilega ræða málin og segja frá því sem það er að bardúsa og það hafa verið veittir margir styrkir líka til nýsköpunar í þessum málum. Þannig að ég held að þetta sé eitt af þeim skrefum sem er nauðsynlegt að stíga, þ.e. að ná utan um þetta almennilegri umgjörð og að við vitum um hvað við erum að tala þegar við erum að tala um fjarheilbrigðisþjónustu. Viðskiptaráð leggst gegn því að þetta verði bundið fyrirmælum landlæknis. Ég er þeim ósammála. Þeir koma nú væntanlega á fund velferðarnefndar og gera grein fyrir sinni afstöðu. Þetta kemur hér fram í

að sinna þessu verkefni og að það verði utan um þetta haldið þeim megin frá, ekki síst er varðar upplýsingaöryggi. Eins og ég sagði áðan, sem kom fram um daginn, er verið að vinna í að lagfæra og finna leiðir til að gera þetta þannig öruggt að allir geti í rauninni — og þú verður auðvitað að vera viss um það að þegar þú ert hjá lækni og í læknismeðferð að það sé á milli þín og læknisins en ekki einhvers staðar annars staðar þó að það sé yfir netið. Ég hlakka bara til að vinna þetta verkefni í velferðarnefnd og vona að við

Ég tek undir þau sjónarmið sem reifuð eru varðandi þetta, að þetta þurfi að höfða til forsendna ólíkra hópa, ekki síst það sem Öryrkjabandalagið og Þroskahjálp segja og við þekkjum auðvitað slíkar sögur þar sem erfiðleikar eru jafnvel með skilríki sem getur einmitt komið fram í þessu þegar þarf að nýta sér fjarheilbrigðisþjónustu. Það er verið að vinna að lausnum á þeim málum

Viðreisn leggjum ríka áherslu á að nýta stafræna tækni til að tengja betur fagfólk og íbúa í byggðum landsins og stuðla þannig að jöfnu aðgengi að heilbrigðisþjónustu og fjarheilbrigðisþjónusta er þar lykilatriði. Mig langaði aðeins að snerta á stöðu barna í heilbrigðiskerfinu en hún er alls ekki nógu góð og þaðan af síður er hún betri í geðheilbrigðiskerfinu og biðlistar barna lengjast með fleiri tilvísunum. Við þurfum að grípa til ráða vegna þeirrar stöðu það er mikilvægt að hæstv. ráðherra fari í aðgerðir sem stuðla að jöfnu og hröðu aðgengi barna að geðheilbrigðisþjónustu. Að stuðla að aukinni fjarheilbrigðisþjónustu er ein leið til þess. Hún er góð og mikilvæg. En við megum ekki gleyma því heldur að horfa á heildarmyndina. Til að mynda þurfum við að fara í aðgerðir sem fjölga þjálfuðu heilbrigðisstarfsfólki á borð við sálfræðinga, bæði með aukinni fjárveitingu en fyrst og fremst með áherslu á þjálfun. Þar að auki skiptir máli að ríkisstjórn standi við landslög sem heimila niðurgreiðslu sálfræðiþjónustu fyrir alla og endurskoði rammasamning við sálfræðinga sem fyrst svo að fleiri sjái sér hag í því að heyra undir þann samning eða í það minnsta að það sé skoðað hvað veldur því að ekki fleiri sálfræðingar kjósi þann möguleika. Biðlistar barna fara minnkandi í þriðju línu þjónustu en þess í stað erum við að sjá mikla aukningu á biðlistum á öðrum stigum heilbrigðiskerfisins. Ég er sannfærð um að með því að auka áherslu á fjarheilbrigðisþjónustu í landinu munum við stuðla að betri nýtingu mannauðs í heilbrigðisþjónustu og auknu aðgengi barna á öllu landinu að heilbrigðisþjónustu. Þess vegna er þetta frumvarp mikilvægt og ég fagna því að við séum að ræða þetta mál af alvöru. Svo hlakka ég til að sjá hæstv. ráðherra að ráðast í frekari aðgerðir til að tryggja jafnt aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu, þá sérstaklega með niðurgreiðslu á sálfræðiþjónustu.

Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á raforkulögum og lögum um Orkustofnun sem lúta að því að styrkja og tryggja betur sjálfstæði raforkueftirlits, með innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/72/EB frá 13. júlí 2009 um sameiginlegar reglur um innri markaðinn fyrir raforku og um niðurfellingu á tilskipun 2003/54/EB. umfjöllun nefndarinnar almennt. Frumvarpið var áður flutt á 153. löggjafarþingi og var málið afgreitt frá nefndinni með áliti meiri hluta ásamt breytingartillögu en náði ekki fram að ganga. Þá bárust nefndinni fimm umsagnir vegna málsins auk tveggja minnisblaða frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti. Málið er nú endurflutt með breytingum, bæði hvað varðar efni þess og heiti. Þar hefur m.a. verið tekið mið af þeim breytingum sem meiri hlutinn lagði til í áliti sínu þegar málið var flutt á 153. löggjafarþingi.

Í umsögn sinni um málið leggur Landsnet til að gerðar verði breytingar á ákvæðinu, m.a. með vísan til áherslu á jafnræði og gagnsæi um störf Raforkueftirlitsins.

Meiri hlutinn tekur undir sjónarmið Landsnets og leggur til breytingu þess efnis. Sambærileg breyting verði einnig gerð á 2. gr. frumvarpsins til samræmis en þar er vísun til starfsreglna Raforkueftirlitsins. Enn fremur leggur meiri hlutinn til nokkrar breytingar sem eru tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif. Að framangreindu virtu leggur meiri hlutinn

Friðrik Már Sigurðsson, Gísli Rafn Ólafsson, Óli Björn Kárason og Tómas A. Tómasson.

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti velferðarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, er varðar endurgreiðslur.

eða börnum sem eru án forsjáraðila sinna og hafa hlotið alþjóðlega vernd eða dvalarleyfi hér á landi. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Annars rita undir þetta álit sú sem hér stendur og hv. þingmenn Jóhann Páll Jóhannsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Bryndís Haraldsdóttir, Óli Björn Kárason, Ásmundur Friðriksson, Guðmundur Ingi Kristinsson og Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir.